Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, dr. Igorju Šoltesu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite.

Dobro jutro. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes obravnavamo enega najpomembnejših zakonov s področja varstva človekovih pravic, ki izhaja iz 38. člena Ustave in varuje človekovo pravico do varstva osebnih podatkov ter poudarja zakonitost obdelav osebnih podatkov. Ta predlog zakona je usklajen tudi s pravnim redom Evropske unije in po kar nekaj letih usklajevanj in prelaganja sprejetja tega zakona lahko končno rečemo, da smo dobili kompleksen zakon. Nenazadnje je varstvo osebnih podatkov zelo pomembna komponenta posameznikovega življenja, se pa včasih tega preprosto ne zavedamo dovolj. Kako zelo je ta del pomemben, se bomo zavedali ali pa bomo spoznali takrat, ko bo proces digitalizacije družbe in umetne inteligence pokazal vse svoje izzive. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov nam je po dolgih usklajevanjih različnih si interesov uspelo pripraviti v takšni vsebini in obsegu, ki bo po našem prepričanju sprejemljiv za vse, za izvajalce zakona in za korist vsakega človeka ter seveda tudi zasebnega in širšega javnega sektorja. Ta človekova pravica, kot sem navedel, izhaja seveda iz Ustave, med drugim pa prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja in določa, da se ima vsakdo možnost seznaniti z zbranimi podatki, ki se nanašajo nanj, ter pravico do sodnega varstva ob njihovi uporabi, z vidika njenega urejanja z zakonom pa določa, da mora zakon urejati zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo osebnih podatkov. Iz razprave na matičnem delovnem telesu je bilo res prepoznati, da se zavedamo, kako pomemben korak je pred nami in se vam ob tem zahvaljujem za zelo konstruktivno razpravo na odboru in tudi vaše prispevke v obliki amandmajev. Zato vas že v samem uvodu prosim, da v skladu z 38. členom Poslovnika Državnega zbora podprete predlog, da se tretja obravnava predloga zakona opravi na tej seji Državnega zbora. Predlog zakonasmo zaradi veliko pomembnih interesov pripravili na proaktiven in pozitiven način, da se doseže tako imenovana zlata sredina in da se istočasno ne zniža dosežena raven varstva osebnih podatkov. Gre za to, da je to besedilo zakona pokazalo zelo različne interese skupin, tudi znotraj posameznih interesnih skupin ali pa deležnikov so se kazale razlike, zato smo veseli, da smo dosegli kompromis in ta kompromis smo poimenovali tudi zlata sredina. Ostali smo pri višji ravni varstva osebnih podatkov, taki, kot jo zahteva naša Ustava. Sledili smo tudi sistemski odločbi Ustavnega sodišča, ki nam je potrdilo precejšen del koncepta zakona, zato se na nekaterih delih raven varstva osebnih podatkov povečuje. Pomembne sistemske novosti glede določenih obdelav osebnih podatkov so video nadzor na javnih površinah, posebne obdelave podatkov in tako naprej.

Po posebnih obdelavah podatkov pa smo dodatno zavarovali tako imenovane državotvorne evidence, na primer centralni register prebivalstva.

ker še nekoliko olajšujejo izvajanje zakona, predvsem v korist ljudi, javnega in zasebnega sektorja. Spoštovane poslanke in poslanci, še enkrat torej iskrena hvala za odlično sodelovanje in konstruktivno razpravo na matičnem odboru,

kolegici Andreji Živic. Izvolite. Odbor za pravosodje je na 7. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku predložila Vlada. Predstavnik predlagatelja je uvodoma pojasnil, da gre za pomemben zakon s področja varstva človekovih pravic, ki izhaja iz 38. člena Ustave Republike Slovenije in Uredbe Evropske unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Opredelil se je tudi do vloženih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin, ki jih je ocenil kot ustrezne, predloge za amandmaje odbora pa je podprl. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila temeljne poudarke iz pisnega mnenja. Pojasnila je, da predlog zakona ureja vprašanja varstva obdelave osebnih podatkov, v pretežni meri pa predstavlja zakon izvajanje Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki je sredstvo unifikacije prava. V pripombah k posameznim členom je opozorila, da je treba predlagano ureditev ponovno preveriti z namenom, da ne bo povzemala določb splošne uredbe tudi takrat, ko države članice za to nimajo izrecnega pooblastila. V zvezi z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin je pojasnila, da je predlagano zakonsko besedilo z njimi izboljšano, pripombe Zakonodajno-pravne službe pa v večji meri upoštevane. Napovedala je še obsežnejšo redakcijo besedila. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za državno ureditev in izpostavil, da je komisija predlog zakona podprla in kot nesprejemljivo ocenila, da je Slovenija edina država članica Evropske unije, ki še ni sprejela posebnega zakona o uveljavitvi splošne uredbe. Predstavnica Sodnega sveta je izpostavila nekaj temeljnih pripomb iz njihovega pisnega mnenja, ki so se nanašale na vlogo nadzornega organa in v povezavi s tem na obdelavo osebnih podatkov s strani sodišč, na ureditev omejitve posameznikovih pravic o zadevah sodišča, ki je prepuščena drugim zakonom in na ureditev sodnega varstva pravic posameznika. razpravi so članice in člani odbora, ki so bili do predloga zakona bolj kritični, vendar mu kljub temu niso nasprotovali, opozorili, da Slovenija s sprejetjem ustrezne zakonodaje zamuja skorajpet let. V tem času so se subjekti na trgu prilagodili splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov, po sprejetju predloga zakona pa bodo morali svoje poslovanje ponovno prilagajati zakonskim spremembam. Izpostavili so tudi nekatere pomisleke, na katere so opozorili določeni gospodarski subjekti, in poudarili, da je željam gospodarstva treba slediti. Izrazili so skrb glede prevelike vloge informacijskega pooblaščenca. V zvezi z nekaterimi pripombami gospodarskih subjektov pa so povedali, zakaj se z njimi ne strinjajo in so zato vložili amandmaje. Razpravljavci, ki so predlogu zakona izrazili podporo, so prav tako izpostavili, da je sprejetje zakona nujno, saj smo edina država v Evropski uniji, ki ga še ni sprejela. Poudarili so, da se pravice posameznikov s predlogom zakona ne ožijo, da je treba ohraniti visoko stopnjo varstva osebnih podatkov in da se javnemu in zasebnemu sektorju ne nalaga dodatnih obveznosti. Glede nalog in pooblastil informacijskega pooblaščenca so bili mnenja, da ta že zdaj skrbi za ustrezno stopnjo varstva osebnih podatkov, ki ščiti pravice posameznika, kar je bila vedno njegova primarna vloga, zato se niso strinjali s trditvijo predhodnih razpravljavcev, da ima informacijski pooblaščenec preveliko vlogo. Z amandmaji, ki so jih vložili, so dodatno sledili še nekaterim pripombam zainteresirane javnosti in Zakonodajno-pravne službe. Opozorili so še na pomen nadzora nad obveščevalno-varnostnimi službami in izpostavili, da na tem področju izjeme morajo obstajati. Odbor je sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin ter amandmaje odbora. Odbor je glasoval še o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljen je tudi dopolnjen predlog zakona. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in v njenem imenu kolega Zoran Mojškerc. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo, da imamo po dolgih letih čakanja na ta zakon le-tega danes pred sabo, saj naša država s sprejetjem zakona zamuja že pet let. Na predlog zakona je bilo veliko pripomb tudi s strani Zakonodajno-pravne službe, ki so bile v veliki meri upoštevane, vendar nas vseeno skrbi, ker je koalicija nekatere pripombe in predloge zainteresirane javnosti, na podlagi katerih smo v naši poslanski skupini vložili tudi amandmaje, v okviru obravnave na Odboru za pravosodje povsem preslišala. Tako je v zakonu preveč prepisovanja iz same uredbe, kar pomeni, da gre za podvajanje predpisa, saj se uredba uporablja neposredno. Sam namen uredbe GDPR je poenotenje pravil na ravni Evropske unije, predvsem zaradi tega, da na enotnem trgu ne bi prihajalo do bistvenih odstopanj ureditve varstva osebnih podatkov po posameznih državah, razen na za to določenih področjih. Zakonodajno-pravna služba je na primer izpostavila 72. člen, kjer pravi, da je določba četrtega odstavka tega člena vsebinsko prazna, ker ne določa, kaj predstavlja nezakonito razkritje, nezakonito posredovanje ali nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, upravljalci oziroma obdelovalci pa ne morejo prepoznati vsebine prepovedi in s tem svojega pravnega položaja. Splošno mnenje strokovne javnosti je, da uredba GDPR že sedaj zagotavlja varstvo zasebnosti na izredno visoki ravni, zato naj ne bi bilo potrebno dodatno urejanje na lokalni ravni, razen na posameznih tudi z uredbo določenih področjih. Sam predlog zakona ima tudi več določb kot splošna uredba, kar bo posledično pomenilo, da bodo v nekaterih primerih upravljalci zbirk osebnih podatkov postavljeni v položaj, ko bodo morali presojati, ali bodo sledili določbam nacionalnega zakona in s tem kršili določbe splošne uredbe ali obratno. naši poslanski skupini se tako ne moremo znebiti občutka, da je v samem predlogu zakona preveč poudarkov na zaščiti interesov države, premalo pa na zaščiti interesov posameznika. luči sprejemanja zakonov, ki večajo pooblastila za vdor oblastnih organov v zasebnost državljanov, kot se to dogaja s Predlogom zakona o finančni upravi, nas tovrstni predlogi skrbijo. Ker pa predlog zakona čakamo že kar nekaj let, mu v naši poslanski skupini ne bomo nasprotovali, smo pa vložili tudi nekatere amandmaje za sejo zbora, za katere upamo, da bodo podprti. Hvala.

hvala, predsednica. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je povsem nov Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se je pripravljal zelo dolgo. Poslanski skupini Nove Slovenije se strinjamo, da nov zakon potrebujemo. Gre za sorazmerno kompleksno področje, pri katerem moramo varovati interese oziroma položaj različnih deležnikov, tudi položaj podjetij. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije je podalo obsežne pripombe k predlogu zakona. Njihove pripombe lahko strnemo v kritike, da predlog zakona v nekaterih delih v primerjavi z uredbo GDPR zaostruje ureditev, da je mestoma nejasen, da zahteva nepotrebne administrativne obremenitve, ki naša podjetja postavljajo v podrejen položaj v primerjavi s podjetji v drugih državah članicah EU. Kritični so bili na primer do obveznosti vodenja dnevnika obdelav, kar lahko nepotrebno obremeni gospodarstvo. Prav tako so opozorili, da zakon glede na zahteve GDPR preveč razširja zahtevo po oceni učinka glede varstva osebnih podatkov in in predhodno posvetovanje z nadzornimi organi in podobno. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarja, da je zahteva po vodenju dnevnikov obdelave v nasprotju z uredbo GDPR, ki predvideva oblikovanje ukrepov za varovanje osebnih podatkov glede na prepoznana tveganja. GDPR s tem namreč dopušča oziroma nalaga obveznost za oblikovanje varnostnih ukrepov upravljavcu, ki mora varnostne ukrepe oblikovati tako, da zagotovi ustrezno varstvo podatkov, vendar pa jih vseeno lahko prilagodi specifični obdelavi podatkov. Vodenje dnevnikov obdelave je tako le eden izmed možnih ukrepov in ni vedno najprimernejši ali sorazmeren. Obvezna zahteva po vodenju dnevnika obdelave za slovenske zavezance zato po njihovem prepričanju pomeni kršitev pravil enotnega trga, nedopusten poseg v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude ter nesorazmerno breme za slovenska podjetja. Zahteva po doslednem beleženju vsakršne obdelave pomeni zahtevo po znatnih dodatnih investicijah v nestandardno programsko opremo ali pa zamudno in s tem drago ročno beleženje aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. To lahko za sabo potegne ogromne stroške prilagoditve teh sistemov, hkrati pa ta poseg ne prinaša prav nobene bistvene dodane koristi, ne za posameznike, ne za podjetja, obenem pa zahteva po vodenju dnevnika obdelave nujno pomeni dodatne investicije na področju prostora za hrambo podatkov. Zavedati se je namreč potrebno, da bodo v mnogih primerih baze, v katerih se bo beležila dejavnost obdelave, eksponentno večje od osnovnih baz, ki vsebujejo osebne podatke. Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije opozarja, da se z dodatnimi obveznostmi upravljavcem nalagajo obveznosti in omejitve, ki veljajo posebej le za v Sloveniji registrirane upravljavce, ne pa za upravljavce, registrirane v drugih državah Evropske unije. V Poslanski skupini NSi se zavedamo, da potrebujemo nov zakon o varstvu osebnih podatkov. Ker pa koalicija v procesu obravnave zakona ni upoštevala pripomb s strani gospodarstva v zadostni meri, predloga zakona v Poslanski skupini Nova Slovenija žal ne moremo podpreti. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Socialnih demokratov in v njenem imenu kolega Jonas Žnidaršič. Izvolite. **JONAS Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov GDPR – predstavlja temelj novega pravnega okvira Evropske unije na področju varstva osebnih podatkov, prav tako pa predstavlja temelj za varstvo osebnih podatkov v 21. stoletju.Digitalna stoletju.Digitalna doba in evropski ter nacionalni napori za digitalizacijo družbe odpirajo številne nove priložnosti za gospodarstvo, javni sektor, demokracijo in vsakdanje življenje, s tem pa se odpirajo tudi nova tveganja za varnost naših osebnih podatkov, ki so primarni predmet obdelave. S tega vidika se srečujemo z zahtevno pravno materijo, ki pa je tudi temeljna, saj ima varstvo podatkov svojo podlago v 38. členu Ustave Republike Slovenije, zato je pomembno tudi dejstvo, da GDPR utemeljuje pravico do varstva osebnih podatkov kot človekovo pravico, ki je na območju Evropske unije zagotovljena vsakomur.

in od takrat je bila naša odgovornost, da pripravimo Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je naposled dočakal obravnavo v tem Državnem zboru. Na tem mestu bi prenesel vse pohvale ministrici in njeni ekipi, da je zakon končno del zakonodajnega postopka, hkrati pa je treba biti realen in izraziti tudi svoje obžalovanje, da smo ga dočakali šele zdaj, sploh glede na relevantnost tega področja danes in na izzive, ki se pojavljajo na področju zagotavljanja varstva osebnih podatkov. Zadovoljni smo, da bodo v Sloveniji obveznosti upravljavcev in obdelovalcev osebnih podatkov usklajene, da bodo za morebitne kršitve v zvezi s tem tudi odgovorni in sankcionirani, nenazadnje pa, da bo poseg v osebne podatke končno tudi pri nas v Sloveniji podvržen enakim pogojem kot to velja za ostale človekove pravice, to pomeni pod strogo preizkušnjo sorazmernosti, ki terja izpolnitev kriterijev nujnosti posega ter javne koristi pri doseganju zasledovanega cilja. Hvala lepa. Hvala lepa. Še Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Andreja Živic. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani! Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je pred nami, je posledica sprejetja Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki je stopila v veljavo 25. 5. Zaradi razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije se soočamo z bistvenim povečanjem količine in kakovosti obdelave osebnih podatkov, z razvojem sodne prakse in nadzorstvenih dejanj glede varstva osebnih podatkov, povečala pa se je tudi občutljivost javnosti glede informacijske zasebnosti. Osebni podatki so vedno bolj dostopni, najprej državi in njenim organom, zasebnemu sektorju, javnosti ter posameznikom in posameznicam. Obdelava osebnih podatkov je postala del velike večine poslovnih procesov, kar vodi v vedno bolj sistemske povezave med zbirkami osebnih podatkov. S tem so se tveganja zlorabe osebnih podatkov, kot so nepooblaščeni dostopi, množična razkritja ter nedovoljeno profiliranje posameznikov, močno povečala. Po sprejetju Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov bo področje varstva podatkov v Republiki Sloveniji sistemsko urejeno. Nesprejemljivo je, da smo edina država v Evropski uniji, ki po sprejetju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov še nima novega zakona na tej podlagi, pa čeprav številne določbe iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov kljub temu veljajo in se udejanjajo v praksi. Marsikatero področje je že zdaj urejeno zaradi splošne uredbe in ta zakon tega ne bo spremenil. Eno izmed takšnih področij so zdravstveni podatki, ki so vrsta osebnih podatkov, pri katerih je nujna posebna pazljivost. Določb iz splošne uredbe, ki se uporabljajo neposredno, pa v nacionalni zakonodaji niti ni mogoče urediti drugače. Tekom nastajanja in sprejemanja zakona je bil predlagatelj prejemnik številnih pripomb, naslovljenih na predlog zakona, od katerih so se nekatere ponavljale, nekatere pa so si bile med sabo celo v nasprotju. Med njimi so bile tudi pripombe organizacij, ki so nasprotovale vloženim pripombam drugih deležnikov. Vse to kaže, kako težavno je bilo usklajevanje vsebine predloga zakona, ki resnično posega v življenje vsakega posameznika, institucije, gospodarskega subjekta in številnih drugih. Če ima na primer pooblaščenka na področju biometrije bolj strog pristop, ima gospodarstvo bolj liberalnega in tako je tudi na številnih drugih področjih, zato je nekatere rešitve nemogoče popolnoma uskladiti. Predlog zakona sledi pristopu, da naj bo čim več rešitev na enem mestu, saj upošteva neposredno uporabnost splošne uredbe ter njene razlage, kot so se že razvile v praksi od leta 2018 dalje. Slovenija je edina država EU, ki še ni sprejela posebnega zakona po uveljavitvi splošne uredbe in zato je treba to končno urediti. Zaradi nesprejetja zakona je Slovenija s strani Evropske komisije že prejela opomin. Glede številnih pripomb na predlog zakona je potrebno poudariti, da kljub določenim pripombam vsi deležniki v stališčih poudarjajo, da je s pripravo predloga zakona storjen korak naprej. Na nujnost sprejetja zakona opozarja tudi informacijska pooblaščenka, ki je s predlagateljem sodelovala skozi celoten postopek nastajanja in sprejemanja tega predloga zakona. V usklajevanju vsebine predloga zakona je Ministrstvo za pravosodje sodelovalo z več kot 100 deležniki. Rezultat tega dolgotrajnega procesa je danes pred nami. Kompromisna rešitev po definiciji nikoli popolnoma ne ustreza nikomur. Predlagatelj je pokazal, da to razume, vendar je kompromise omejil z jasno mejo. Zaščita osebnih podatkov posameznika predstavlja nedotakljivo srž predloga zakona, ki je pred nami. Poslanski skupini Svoboda smo zadovoljni z rezultatom opravljenega dela in z dejstvom, da je naši vladi končno uspelo streti ta trd zakonodajni oreh, saj je bila Slovenija zaradi zamude pri implementaciji splošne uredbe v nacionalni pravni red deležna opomina Evropske komisije. Ker predlog zakona ureja področje, ki je podvrženo konstantnim spremembam in razvoju, mora tudi zakonski okvir slediti temu, kar pomeni, da bo v prihodnosti ta zakon vsekakor podvržen noveliranju. Predlog bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda podprli. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 13. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Ali želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 20. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi tukaj kdo? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 22. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Tukaj pa imamo razpravljavca. Je še kdo? (Ne.) Samo gospod Kaloh. Izvolite! Spoštovana predsednica, hvala lepa. Spoštovani kolegi, poslanke, poslanci in seveda zainteresirana javnost, ki nas spremlja. Pri 22. členu,

ali oziroma in spremenita kontekst. Če ste podrobno prebrali, prvi odstavek se glasi: »Za informacijske sisteme, v katerih:«, pod točko ena, »se izvajajo obdelave osebnih podatkov, določenih v zakonih, ki urejajo področja upravnih notranjih zadev, finančne uprave, državljanstva, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obrambe, zdravstvenega varstva, obveznega zdravstvenega zavarovanja, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter kazenskih in prekrškovnih evidenc«. Se pravi, gre zgolj za področje javne uprave. S tem se vsi strinjamo. Zdaj tukaj, ko pa vi dodajate ali, potem pridemo na drugo točko, kjer pa v bistvu lahko smatramo, da gre tudi za zasebni sektor, se pravi, »se obdelujejo osebni podatki več kot 100.000 posameznikov na podlagi zakona, razen obdelav osebnih podatkov iz 3. poglavja 2. dela tega zakona«, se pravi, tukaj so pa vključene vse ustanove iz zasebnega sektorja in tako dalje. To nas seveda upravičeno skrbi, ker povzroča dejansko prevelike obremenitve, kadrovske, finančne, vse to srka resurse, zlasti v času krize, tako da ne vem, ali se vam je ta ali ponesrečil. Skratka, tega amandmaja mi definitivno ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo pri 22. členu. V razpravo dajem 68. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Je morda tukaj kak kandidat? Ne. Zaključujem razpravo. Sedaj dajem v razpravo 75. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Tukaj pa imamo

k 75. členu. Ta naš predlog novelacije se glasi: »Ne gre za video nadzor po določbah tega poglavja, če se posnetek neposredno povzema, obdela tako, da se podatke nepovratno razosebi.« S tem amandmajem predlagamo seveda izboljšano predvidljivost pravnega okolja, predvsem pri razvoju in uporabi novih tehnologij. Vsi vidimo, da se tehnologije in rešitve recimo za tako imenovana pametna mesta zelo razvijajo

in tudi recimo, ne vem, sliši se banalno, ampak [preprečujejo] tudi zasedenost nekih parkirnih površin. Vseeno pa vzpostavljamo okvir, ki varuje posameznike pred morebitno preširoko obdelavo osebnih podatkov in določa pravila za rabo tovrstnih storitev na način, ki pa tudi vnaprej omogoča predvidljivost za njihov razvoj oziroma uporabo. Prosim tudi spoštovano koalicijo, da ravno zaradi zaščite posameznika podpre ta naš amandma k 75. členu. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Ne. Torej zaključujem razpravo. V razpravo dajem 79. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Tudi gospod Dejan Kaloh. Izvolite. Seveda, obdelava podatkov iz registrskih tablic ni tako velik poseg v zasebnost kot obdelava biometričnih podatkov. Obenem izrecna prepoved uporabe sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic na javnih površinah onemogoča razvoj naprednih storitev za nadzor, umirjanje in upravljanje prometa, storitev pametnih mest, ne bo možno recimo uvesti sistema za plačevanje parkirnine na javnih parkirnih mestih, kjer bi uporabniki lahko izbrali plačevanje s prepoznavo registrskih tablic, torej povezali svojo tablico s svojim računom. Tudi tukaj naprošamo koalicijo za podporo, ker se nam zdi ta amandma zelo koristen. Hvala.

amandma. Predlagamo spremembo prvega, drugega in tretjega odstavka predmetnega člena. V obrazložitvi ste tudi vsi verjetno prebrali, da če bo obdelavo biometričnih podatkov določil drug zakon, bo le-ta določil tudi namene. namene. Vnaprejšnje omejevanje teh namenov pa seveda privede do pravnih nejasnosti v primeru nasprotujočih si določb v predpisih in mislimo, da pretirano omejevanje uporabe biometričnih podatkov ni primerno, v končni fazi pa niti ni potrebno v primerih, ko ima posameznik že nadzor nad temi podatki in se ti seveda uporabljajo za zagotovitev večje varnosti posameznika ali boljše uporabniške izkušnje. Navedli smo primer, ki ga že vsi uporabljamo na naših mobilnih telefonih, recimo zaklepanje telefonov s prstnim odtisom. Torej, spoštovana koalicija, bodite tudi vi konstruktivni, pridite nam na pol poti, ko predlagamo dobre amandmaje, tako da se vam že zahvaljujem za vnaprejšnjo podporo, če se boste tako odločili. Hvala. **PREDSEDNICA MAG. Če ne, zaključujem razpravo. V razpravo dajem 112. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

s katerimi se je želelo dokončno urediti, pravično urediti položaj svojcev padlih ali umrlih v vojni za Slovenijo z izplačilom dostojnih odškodnin. Nenazadnje so se pa v zadnjem času pred vložitvijo te novele na nas obrnili nekateri svojci padlih, ki so jim že bile izdane odločbe o pavšalni odškodnini in izpostavili težavo, da pravzaprav te izplačane pavšalne odškodnine niso bile oproščene plačila dohodnine. Zato so se počutili izigrane. Želeli so in prosili, da se to uredi na način, da bi bilo izplačilo odškodnine oproščeno plačila dohodnine, njihovi padli svojci so pravzaprav simbolično davek državi že plačali in menimo, da je prav, da jim gremo s tem naproti, da se te odškodnine oprosti plačila dohodnine. Pravzaprav sta ti dve noveli zakona, ki sem ju prej omenil, krog upravičencev do teh odškodnin razširili in natančneje definirali višino pavšalne odškodnine, in sicer so do odškodnine v višini 50 tisoč evrov upravičeni zakonci, zunajzakonski partnerji, dediči prvega dednega reda, če je oseba, ki je upravičena do odškodnine, umrla, starši civilnih žrtev vojne, partnerji in zunajzakonski partnerji civilnih žrtev vojne, do 100

bistvena rešitev, ki jo ta novela prinaša, je, da se te pavšalne odškodnine izvzamejo iz plačevanja dohodnine. Prosimo za podporo temu predlogu zakona. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Andreji Rajbenšu. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Odbor za obrambo je na 8. nujni seji 5. decembra 2022 obravnaval Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev NSi – krščanski demokrati, prvopodpisani Janez Cigler Kralj. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 21. seji dne 11. 11. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Na seji Odbora za obrambo so sodelovali predstavniki Vlade, Ministrstva za obrambo, Državnega sveta, Zakonodajno-pravne službe in Kabineta predsednika Vlade. V poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi. Predstavnik predlagatelja, mag. Janez Žakelj, poslanec NSi – krščanski demokrati, je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da je namen in cilj predlaganega predloga zakona, ki je bil vložen 3. novembra 2022, oprostitev plačila dohodnine upravičencev do pavšalne odškodnine za svojce padlih v vojni za Slovenijo, ki jim pripada skladno z novelama A in B Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Zakon se obravnava po skrajšanem postopku, ker so bile odločbe o višinipavšalne odškodnine svojcem žrtev v večini primerov že izdane in je zato pomembno, da Državni zbor čim prej sprejme pravno podlago za oprostitev plačila dohodnine od prejetih pavšalnih odškodnin. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved je predstavil stališče ministrstva do predstavljenega predloga zakona. Poudaril je, da je krivico treba nujno popraviti, žal pa je bilo v vmesnem času izdanih že veliko odločb. Državni sekretar je prav tako povedal, da je vseh upravičencev do odškodnine po podatkih ministrstva za obrambo trenutno 46, od tega jih je 30 že prejelo odškodnino in plačalo tudi dohodnino. Tako je bilo izplačano že nekaj več kot 1,4 milijona evrov odškodnine, pri čemer je bilo odvedeno do skoraj pol milijona evrov dohodnine. 16 upravičencev je še v postopku. Državni sekretar je poudaril, da Ministrstvo za obrambo obžaluje nastalo situacijo in razume slabo voljo upravičencev, ki bodo morali sprožiti postopke na Finančnem uradu Republike Slovenije, zato se vsem upravičencem do odškodnine opravičuje. Ministrstvo za obrambo podpira hitro rešitev problema in meni, da bi bilo težavo zaradi dohodninskih odločb v letu 2023 najbolje odpraviti še letos. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije, s pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika in k njemu ni imela splošnih pripomb. Imela pa je pripombe k 2. členu zakona. Na seji odbora jih je predstavila predstavnica Zakonodajno-pravne službe, mag. Metoda Hrovat Pirnat, ki je povedala, da Ustava v 155. členu prepoveduje retroaktivno veljavnost ali uporabo zakonov in drugih predpisov. Izjemoma tako dovoljuje uporabo posameznih določb zakona samo, če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v že pridobljene pravice. pravice. Državni svetnik in predsednik komisije Državnega sveta za državno ureditev Rajko Fajt je povedal, da je komisija opravila krajšo razpravo o predlogu zakona in ga soglasno podprla. Komisija je izrazila upanje, da bo v Državnem zboru čim hitreje sprejeta ustrezna zakonodajna rešitev, ki bo odpravila neljubi zaplet ter omogočila izplačilo odškodnin brez plačila dohodnine svojcev žrtev vojne za Slovenijo, saj so mnogi nanje čakali 30 let. V razpravi je večina članov Odbora za obrambo predlog zakona podprla. K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu, kot rečeno, niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za obrambo Državnemu zboru predlaga,

Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati in kolega mag. Janez Žakelj. Izvolite. hvala, predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Kot je bilo že povedano, sta bili noveli zakona sprejeti v mandatu ministra Mateja Tonina. V preteklih mesecih pa so se na nas obrnili nekateri svojci padlih glede izplačil dostojne odškodnine, in sicer pavšalna odškodnina ni bila oproščena plačila dohodnine. Kot rečeno, novelo Zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo 1991 sta vložili tako Poslanska skupina NSi kot tudi SDS. Izplačilo pavšalnih odškodnin svojcem padlih in umrlih v vojni za Slovenijo ni bilo določeno kot izjema. Tukaj je bila izjema, za katero velja oprostitev plačila dohodnine skladno s 3. točko 27. člena Zakona o dohodnini. Oprostitve dohodnine po tej točki veljajo zgolj za odškodnine po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja in podobne odškodnine, ki jih žrtve vojnega in povojnega nasilja prejemajo iz tujine. Ker gre za smiselno podoben namen izplačila odškodnine, bi morale biti tudi te pavšalne odškodnine po zakonu oproščene plačila dohodnine. Žrtve so povedale, da so svoj davek že plačale. V Novi Sloveniji se tega močno zavedamo in se tudi zahvaljujemo za podporo ostalim poslanskim skupinam in vas prosimo, da predlagani zakon podprete. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov. Kolega Jonas Žnidaršič, izvolite. **JONAS Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pozdravljamo Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Namen predlaganega zakona, ki je oprostitev plačila dohodnine upravičencem do pavšalne odškodnine za svojce padlih v vojni za Slovenijo, je zelo primeren. Zavedamo se, da je denarna odškodnina slaba uteha za izgubo bližnjih, neprimerno je, da bi se v okviru te majhne utehe terjalo plačilo dohodnine, neprimerno tudi v luči dejstva, da bi s tem pod vprašaj postavili hvaležnost Republike Slovenije vsem tistim, ki so za njeno samostojnost in neodvisnost dali življenje. Primerno je tudi, da upoštevamo vsebinskost tretje točke 27. člena Zakona o dohodnini, ki utemeljuje, v katerih primerih so pri prejemu odškodnine svojci žrtev vojnega in povojnega nasilja oproščeni plačila dohodnine. V primeru odškodnin svojcem žrtev v vojni za Slovenijo gre za smiselno podoben namen izplačila odškodnin in menimo, da bi s tega vidika prav tako morali biti oproščeni plačila dohodnine. Navkljub dobremu namenu zakona pa bi radi opozorili na njegovo tehnično vsebino. Zakonodajno-pravna služba je podala mnenje k 2. členu predloga zakona. Izpostavili so, da predlog zakona nedvomno določa retroaktivno uporabo, ki jo Ustava Republike Slovenije v 155. členu prepoveduje. Retroaktivna uporaba zakona je po ustavi izjemoma dovoljena, če to zahteva javna korist in če s tem ne posega v pridobljene pravice. Predlog zakona pred nami zgolj splošno zatrjuje, da v okviru zakona javna korist obstaja, kar pa je premalo, zato bi moral predlagatelj zakona podrobneje navesti, v čem je javna korist za retroaktivno učinkovanje predloga zakona. To je bilo opozorjeno tudi na seji Odbora za obrambo. V tem kontekstu smo nekoliko razočarani, da vlagatelji niso vložili amandmaja k predlogu zakona, ki bi natančneje opredelil javno korist, da bi bil v skladu s 155. členom Ustave Republike Slovenije. Tako, kot imamo mi odgovornost do svojcev žrtev v vojni za Slovenijo, imamo enakovredno odgovornost do tega, da so zakoni skladni z ustavo. Definicija dohodnine je, da je dohodnina davek od dohodkov fizičnih oseb. Tudi s tega vidika je mogoče narediti zaključek, da morajo biti svojci oproščeni plačila dohodnine pri prejemu odškodnine, namreč, če je dohodnina davek od dohodkov, potem je v absolutnem smislu, da so ob izgubi svojca upravičenci bistveno več izgubili kot pa pridobili. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in kolegica Andreja Rajbenšu. Izvolite. **ANDREJA hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani prisotni! Dogodki, ki so se zvrstili tekom desetdnevne vojne po razglasitvi samostojne Slovenije, predstavljajo prelomen trenutek v zgodovini slovenskega naroda, ki se ga spominjamo tako s ponosom kot tudi z žalostjo, saj je kot mnogi sorodni dogodki v zgodovini tudi slednji zahteval visok krvni davek tako od posameznikov, ki so v vojaških spopadih izgubili svoje življenje, kot tudi od njihovih najbližjih, ki so izgubili svoje otroke, starše, življenjske sopotnike in prijatelje. V letih, ki so sledila, je bilo posameznikom in njihovim svojcem, ki jih je vojna doživljenjsko zaznamovala, zagotovljeno posebno varstvo v skladu z Ustavo Republike Slovenije in področno zakonodajo. Tako je leta 1997 Državni zbor sprejel predlog predmetnega zakona, ki je zakonskim in zunajzakonskim partnerjem padlih v vojni za Slovenijo omogočil pravico do pavšalne odškodnine, 30 let kasneje pa sta bili sprejeti noveli A in B Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991, ki sta razširili krog upravičencev do odškodnine tudi na otroke, dediče in starše padlih ter na zakonske in zunajzakonske partnerje, otroke in starše tudi civilnih žrtev vojne za Slovenijo. Žal pa sta bili obe rešitvi pomanjkljivi, saj upravičenci niso bili vključeni med izjeme, za katere velja oprostitev plačila dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Predlagana novela, ki je danes pred nami, to pomanjkljivost oziroma površnost odpravlja. V Poslanski skupini Svoboda bomo zato predlagano dopolnitev omenjenega zakona soglasno podprli, saj se zavedamo, da osamosvojitev Slovenije ne pripada zgolj peščici posameznikov, temveč vsem, ki smo v tistih prelomnih trenutkih stopili skupaj in se odločili za samostojno Slovenijo. Še toliko bolj pa tistim, ki so za osamosvojitev Slovenije žrtvovali največ. S podporo predlagani noveli Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo bomo danes s tem na videz nepomembnim dejanjem vsem zaslužnim izkazali dolžno spoštovanje ter hvaležnost. Hvala lepa. Hvala lepa. In sedaj še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, kolega Anton Šturbej. Izvolite. hvala za besedo. Kolegice in kolegi! K Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Poglavitna rešitev, ki jo prinaša novela zakona, je oprostitev plačila dohodnine upravičencev do pavšalne odškodnine za svojce padlih v vojni za Slovenijo, ki jim pripada po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991. Ustava Republike Slovenije v tretjem odstavku 50. člena vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja zagotavlja posebno varstvo, v skladu z zakonom določa posebne pravice, ki jih zagotavlja Republika Slovenija osebam, ki so v vojni za Slovenijo leta 1991 kot pripadniki Teritorialne obrambe Republike Slovenije ali organov za notranje zadeve postali invalidi ter jim je na tej podlagi priznan status vojaškega vojnega invalida, in njihovim družinskim članom. V času osamosvojitvenih dogodkov in vojne za Slovenijo leta 1991 pa je prišlo tudi do civilnih žrtev, ki so življenje izgubile v nesrečnih okoliščinah dogodkov, z bojem proti agresorju Jugoslovanske ljudske armade in organov za notranje zadeve tedanje SFRJ. Po znanih podatkih je upravičencev do odškodnine relativno malo, vsega skupaj 46, od tega jih je 30 že prejelo odškodnino in tudi že plačalo dohodnino. Izplačano je bilo 1,4 milijona evrov odškodnin, pri čemer je bilo odvedeno skoraj 500 tisoč evrov dohodnine. To po naši oceni znaša 16 tisoč evrov plačane dohodnine

Žal bodo upravičenci, ki so jim davek že odvedli, morali sprožiti ustrezne postopke na FURS, da bodo lahko sredstva dobili nazaj. Naj še omenim, da je bil predhodni zakon, ki je določil upravičence do pavšalne odškodnine, v Državnem zboru sprejet brez glasu proti. Slovenska demokratska stranka bo zakon podprla in s tem tudi upravičence, svojce padlih v vojni za Slovenijo. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. K predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zato zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

V dneh med 17. julijem in 1. avgustom letos je območje slovenskega Krasa zajel požar izjemnih razsežnosti. Zaradi posledic ekstremno sušnega poletja brez padavin se je požar hitro širil in obvladan je bil šele po 16 dneh boja z ognjem. V samem operativnem gašenju so bile angažirane vse razpoložljive operativne enote, od prostovoljnih gasilcev do enot Slovenske vojske, angažirani so bili tudi zrakoplovi za gašenje iz zraka in stroški samega gašenja in interventnih ukrepov so znašali prek šest milijonov evrov, angažiranih pa je bilo prek tisoč 500 pripadnikov gasilcev in podpornega osebja. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s končno oceno škode, ki je prizadela območje treh občin, in sicer občin Komen, Miren - Kostanjevica in Renče – Vogrsko. Skupna ocena škode je znašala nekaj čez 26 milijonov evrov. Ker ne obstaja pravna podlaga, ki bi omogočala uporabo sredstev državnega proračuna pri odpravi nastalih posledic požara, se je Vlada odločila, da uvrsti požar velikega obsega v naravnem okolju, ki je povzročen z naravnimi dejavniki, med naravne nesreče. Ustava Republike Slovenije v 155. členu sicer določa, da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti tako imenovane retroaktivnosti oziroma učinka za nazaj izjemoma povratno veljavo zgolj posamezne določbe zakona, če so kumulativno izpolnjeni pogoji, da ima povratni učinek lahko le posamezna določba zakona, če to zahteva javna korist in da se s tem ne posega v pridobljene pravice. Pri pripravi predloga dopolnitev zakona je bilo upoštevano dejstvo, da je potrebno uveljaviti takšno retroaktivnost, da se pokrije tudi letošnji požar na Krasu. Predlog dopolnitve je pripravljen na način, da je podana ugotovitev o kumulativno izpolnjenih pogojih za uveljavitev retroaktivnosti. Uvrstitev požara večjega obsega v naravnem okolju, ki je povzročen z naravnimi dejavniki, je še posebej pomembna v luči pričakovanih podnebnih sprememb, ko bodo poletja še bolj ekstremno vroča in sušna ter s tem možnost nastanka katastrofalnih požarov izjemno velika. V tokratnem požaru k sreči ni bilo človeških žrtev ali pa pogorelih stanovanjskih objektov, kar pa še ne pomeni, da se to ne bi moglo zgoditi v bodoče, zato se moramo kot družba pripraviti tudi na morebiten požar katastrofalnih razmer, ko bo potrebno obnavljati tudi pogorele stanovanjske in gospodarske objekte in ne zgolj gozda. Da bi se lahko uspešno in učinkovito soočili z izzivom, ki ga predstavlja obnova pokrajine po tako obširnem požaru, je predpogoj ustrezna zakonska regulativa oziroma pravna podlaga za angažiranje javnofinančnih sredstev, ne samo pri izvajanju operativnih interventnih nalog gašenja, ampak tudi pri revitalizaciji prizadetega območja. Po prejemu mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je bilo potrebno pripraviti amandmaje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki se nanašajo predvsem na jasno definiranje upravičenosti do sredstev državnega proračuna na način, da so do teh sredstev državnega proračuna upravičeni vsi tisti potencialni upravičenci, ki so do sredstev upravičeni tudi v primeru drugih naravnih nesreč, kot so poplave, zemeljski plazovi ali potresi. V primeru požara se lahko pojavi tudi nova kategorija močne prizadetosti, in sicer v trajnih nasadih. Trajni nasadi v primeru poplav ali drugih neugodnih vremenskih razmer utrpijo škodo v času ujme ter mogoče še kakšno leto pozneje, v primeru požara pa so trajni nasadi praviloma povsem uničeni. Rastna doba za vzgojo trajnega nasada je dolga, saj do normalne rodnosti praviloma potrebujejo pet ali celo več let, ravno tako pa bi bila v tem primeru povsem uničena poleg sadik tudi vsa infrastruktura, vezana na trajni nasad, primer leseni ali železni oporniki, žičnice oziroma žične opore, namakalni sistemi in tako dalje. Zato je s predlogom zakona predvideno, da se v teh primerih lahko dodelijo sredstva državnega proračuna do sto procentno potrebnih sredstev za obnovo takšnega nasada.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč po nujnem postopku. V imenu predlagatelja je državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor mag. Matej Skočir poudaril, da je predlog zakona pripravljen in poslan v zakonodajni postopek kot odziv na požar izjemnih razsežnosti, ki je med 17. julijem in 1. avgustom letos prizadel območje Krasa in katerega končna višina škode je ocenjena na skoraj 27 milijonov evrov. Glede na to, da ne obstaja pravna podlaga, ki bi omogočila uporabo sredstev državnega proračuna pri odpravi nastalih posledic požara, se je Vlada odločila, da uvrsti požar velikega obsega v naravnem okolju, ki je povzročen znaravnimi dejavniki, med naravne nesreče. Izpostavil je, da je uvrstitev požara večjega obsega v naravnem okolju, ki je povzročen z naravnimi dejavniki, med naravnimi nesrečami še posebej pomembna v luči pričakovanih podnebnih sprememb, ko bodo poletja še bolj vroča in sušna, s tem pa bo možnost nastanka katastrofalnih požarov še večja. V požaru na Krasu na srečo ni bilo človeških žrtev in pogorelih stanovanjskih objektov, kar pa ne pomeni, da se to ne bi moglo zgoditi v bodoče. Iz tega razloga se moramo kot družba pripraviti na morebiten požar katastrofalnih razmer, ko bo poleg gozdnih površin potrebno obnavljati tudi pogorele stanovanjske in gospodarske objekte. Za uspešno in učinkovito soočanje z izzivom, ki ga predstavlja obnova pokrajine po tako obsežnem požaru, je predpogoj ustrezna pravna podlaga za angažiranje javnofinančnih sredstev, namenjenih revitalizaciji prizadetega območja. Omenil je še, da so bili v odzivu na nekatere pripombe Zakonodajno-pravne službe pripravljeni amandmaji, ki se nanašajo predvsem na jasno definiranje upravičenosti do sredstev državnega proračuna terpotencialnih upravičencev. Z amandmajem pa se natančno ureja še ena kategorija možne prizadetosti v primeru požara, in sicer so to trajni nasadi. Ti so v primeru požara praviloma povsem uničeni, zato se z amandmajem za novi 2.a člen predvideva, da se v teh primerih lahko dodelijo sredstva državnega proračuna do višine 100 % sredstev, potrebnih za obnovo takega nasada. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je poudaril, da je služba v pisnem mnenju opozorila na nekatere pomanjkljivosti v predlogu zakona, ki pa jih vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin po večini odpravljajo, zato k predlaganemu zakonskemu besedilu nimajo več pripomb. Po kratki razpravi, v kateri je bila izražena podpora predlogu zakona, je odbor sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k 1. in 2. členu, za novi 2.a člen ter k naslovu poglavja h končni določbi. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih soglasno sprejel. Hvala. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov in kolega Predrag Baković. **PREDRAG Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Današnji zakonski predlog je posledica največjega in tudi najbolj uničujočega požara v Sloveniji. Vsakdo izmed nas se še kako dobro spominja letošnjega junija, ko je celotna Slovenija, pa tudi svet, zrla v požar, ki je divjal na slovenskem Krasu. Požar je uničeval ter požiral vse pred seboj in nedvomno lahko rečemo, da je za sabo pustil pravo katastrofo, ki ji v Sloveniji še nismo bili priča. Nedolgo nazaj smo v Državnem zbor zboru sprejeli zakonske rešitve, ki so našim pogumnim gasilcem, ki so gasili takrat tudi požar na Krasu, finančno pomagale, danes pa bomo sprejeli zakon, in drugimi nesrečami izenači požarv naravnem okolju z drugimi pojavi, ki so opredeljeni kot naravna nesreča. Povedano drugače, zakonsko definirane naravne nesreče niso več samo potres, snežni ali zemeljski plaz, vdor ali poplava, žled, temveč se je temu seznamu pridružil tudi požar. Spomnimo se, da so ministrstva ter Vlada imeli kar nekaj zakonskih praznin ter ovir, da bi se omenjenemu območju, ki ga je prizadel požar, lahko pomagalo na različnih področjih ter z različnimi ukrepi. Vlada je sicer v vmesnem času in kasneje našla načine, kako in na kakšen način priskočiti na pomoč tamkajšnjim prebivalcem ter naravi, a bo s sprejetjem tega zakonskega predloga to bistveno lažje, predvsem pa se bo uporaba sredstev državnega proračuna za odpravo nastalih nesreč v primeru požara sprostila oziroma aktivirala samodejno. V Poslanski skupini Socialnih demokratov nedvomno podpiramo predlagane rešitve in bomo zakon tudi podprli. Blaženje posledic požara oziroma dokončna odprava le-teh bo tek na dolge proge. Škode, ki je bila povzročena, se ne da odpraviti v nekaj mesecih. Potrebna bo sistematična pomoč, ki bo temeljila na tem, da se prizadeta območja kar najhitreje revitalizira in postavi na noge. Današnji zakon ter vsi dosedanji ukrepi Vlade so dokaz, da se bo prizadetemu območju ter tamkajšnjim prebivalkam in prebivalcem pomagalo. Potrebno je izkoristiti vse nacionalne kot tudi nadnacionalne mehanizme in vzvode, da se nastala škoda odpravi v najkrajšem možnem času,

Spoštovani! Podnebne spremembe so jasna in neposredna grožnja 21. stoletja, ki se jim lahko zoperstavimo le z aktiviranjem vseh potrebnih kadrovskih, finančnih, organizacijskih in zakonodajnih kapacitet in le-te usmerimo v ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in v ukrepe za odpravo njihovih posledic. Veljavni zakon kot naravno nesrečo opredeljuje zgolj potres, snežni ali zemeljski plaz, vdor, poplavo in žled, če ti povzročijo škodo na stvareh, škodo v gospodarstvu ali v gozdovih. Požar velikega obsega v naravnem okolju, ki je povzročen z naravnimi dejavniki, pa med slednje še ni uvrščen. Vlada Republike Slovenije s predlagano dopolnitvijo to pomanjkljivost odpravlja in tako med naravne nesreče uvršča požare v naravnem okolju. Gre za na videz manj pomembno rešitev, ki pa predstavlja vladni odziv na vse pogostejše ekstremne vremenske pojave, kot so dolgotrajnejše suše, obsežnejši požari, intenzivnejši razlivi in poplave rek. Na podlagi sprejete rešitve bodo tako zagotovljeni tudi osnovni zakonski pogoji za izvedbo ukrepov za odpravo in financiranje posledic škode požara v naravnem okolju, v gospodarstvu, na trajnih nasadih, na stvareh, in sicer iz državnega proračuna. Predlagano je tudi, da bi navedene spremembe stopile v veljavo s 1. 1. 2022 in bi tako nova zakonska ureditev veljala tudi za odpravo posledic požara, ki je letos prizadel širše območje Krasa. V Poslanski skupini Svoboda bomo predlagano dopolnitev soglasno podprli, saj ta na videz manj pomembna rešitev v povezavi z drugimi sprejetimi zakonskimi rešitvami na medresorski ravni še dodatno izboljšuje delovanje in odzivnost sistema za zaščito, reševanje in odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite! Spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala za dano besedo! Predstavniki ministrstva oziroma Vlade, kolegice in kolegi in vsi, ki spremljate to sejo! Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, nujni postopek. Navedene potrebne spremembe, torej zaradi čedalje daljših sušnih obdobij ob sočasnem dvigu povprečnih temperatur je pričakovati pogostejše pojavljanje požarov velikih razsežnosti v naravnem okolju, v prihodnje povzročali tudi veliko materialno škodo. S sprejetjem predlaganega zakona bo tako omogočeno tudi izvajanje odprave posledic katastrofalnega požara, ki je prizadel Kras letos. Do uveljavitve Zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč namreč ni mogoče predlagati in sprejeti programa odprave posledic te nesreče ter izvajati drugih postopkov, določenih z zakonom. Prav tako pa predlog dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč vzpostavlja pravno podlago za uporabo sredstev državnega proračuna z namenom pomoči prizadetim pri odpravi posledic tudi na predmetni predmetni požar, saj se s predlogom predvideva veljavnost zakona tudi za primere odprave posledic naravnih nesreč, ki so nastale v letu 2022. Predlagana dopolnitev zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Finančne posledice bo imelo sprejetje programa odprave posledic na podlagi zakona. V tem trenutku še ni mogoče navesti obsega morebitnih predmetnih sredstev za izvedbo programa odprave posledic požara na Krasu. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo te bojazni v prihodnje, nesreč,

Spoštovana predsednica, najlepša hvala. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! V Sloveniji sistem zaščite in reševanja deluje dobro. V Novi Sloveniji smo se vedno trudili za njegovo dodatno nagraditev in izboljšanje, saj se zavedamo, da varnost ni samoumevna. Civilna zaščita, gasilci in druge službe so s svojimi aktivnostmi uspešno pomagale tako pri soočanju z epidemijo kot tudi z drugimi naravnimi nesrečami, kot je bil tudi julijski največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. V Sloveniji se je z njim spoprijelo več kot tisoč 500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev iz Slovenije in Italije, Civilna zaščita, Slovenska vojska, Rdeči križ, Zavod za gozdove in družba Slovenski državni gozdovi, druge javne službe ter italijanska gozdarska straža. Obstoječi zakon o odpravi posledic naravnih nesreč kot naravno nesrečo ne opredeljuje požara v naravnem okolju. Posledično pri odpravi posledic požara v naravnem okolju ni mogoče uveljavljati sistemskih rešitev. S predlagano dopolnitvijo zakona se pojav požara v naravnem okolju izenači z drugimi pojavi, ki so opredeljeni kot naravne nesreče. To so potres, snežni ali zemeljski plaz, vdor ali poplava, žled in drugo. S tem se omogoči uporaba sredstev državnega proračuna za odpravo nastalih posledic tudi na stavbah, kulturnih spomenikih, gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih in trajnih nasadih in gospodarstvu. Predvidena je retroaktivna uporaba zakona, tako da bo omogočeno izvajanje odprave posledic požara, ki je prizadelo območje Krasa julija letos. Zaradi vpliva podnebnih sprememb in morebitne ponovitve požara večjih razsežnosti v naravnem okolju je smiselna sistemska ureditev področja. V Novi Sloveniji bomo predlagano novelo zakona vsekakor podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni! Pred vami je relativno kratka, ampak hkrati pomembnasprememba Zakona o trgovini. Namreč, konec tega leta se izteče prehodno obdobje, ki velja za mednarodno letališče, ki velja za muzeje in turističnoinformativne centre. S spremembo zakona, za katero predlagam, da jo sprejmete, omogočite, da bo mednarodno letališče konkurenčno še naprej in se bo lahko razvijalo, omogočite, da bodo lahko muzeji delovali nemoteno in omogočite, da bomo še naprej priča turističnemu razvoju Slovenije. Spoštovane poslanke in poslanci! Zahvaljujem se vam za soglasno podporo na Odboru za gospodarstvo Državnega zbora in vas prosim za podporo današnjemu zakonu. Lep pozdrav. pa je bilo kratko, jedrnato in jasno. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za gospodarstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora mag. Bojani Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Spoštovani državni sekretar! Moje ne bo tako kratko. Odbor za gospodarstvo je na 7. nujni seji, 2. 12. 2022, kot matično delovno telo obravnaval omenjeni predlog zakona. Odboru je bilo poleg predloga zakona predloženo tudi naslednje gradivo: zahteva poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za sklic nujne seje odbora, mnenje Zakonodajno-pravne službe, pripombe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, predlog za amandma Trgovinske zbornice Slovenije, pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zvezi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe k predlogu zakona in pripombe Gospodarske zbornice Slovenije, Podjetniško-trgovske zbornice in Združenja malih trgovcev Slovenije. Amandma k predlogu zakona so vložile poslanske skupine Svoboda, SD in Levica, in sicer k 1. členu. Po uvodni obrazložitvi ministra je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da se z vloženim amandmajem koalicijskih poslanskih skupin odpravlja pripomba iz pisnega mnenja glede določbe šestega oziroma sedmega odstavka. Glede pripombe službe, da se ne določa omejitev prodajnega prostora za turističnoinformacijske centre in muzeje, pa je ministrstvo podalo pisno pojasnilo. V razpravi so članice in člani predlog zakona in predlagani amandma koalicijskih poslanskih skupin soglasno podprli. Pri tem so pozdravili trajno zakonsko rešitev glede izjem pri obratovalnem času prodajaln iz predloga zakona ter poudarili pomembnost ohranitve nedelje kot dela prostega dne za delavke in delavce v trgovinski dejavnosti. Odbor je v nadaljevanju obravnaval amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 1. členu ter ga tudi sprejel. Odbor je nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila odbora. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva je Poslanska skupina Svoboda, kolega Aleksander Prosen Kralj. Izvolite. Dober dan, spoštovani poslanci, poslanke! Spoštovani Državni zbor, vsi skupaj! Kot je bilo danes že večkrat slišano, je bila leta 2020 sprejeta prelomna novela Zakona o trgovini, ki je v veliki meri in z veliko zamudo uresničila voljo državljank in državljanov, izraženo na referendumu. Od referenduma do ureditve vprašanja o zakonu je namreč preteklo 17 let. S predlogom zakona se je tedaj uzakonila nedeljska prepoved obratovanja trgovin, določile so se pa tudi izjeme, in sicer prodajalne do 200 kvadratnih metrov prodajnega prostora na bencinskih servisih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah, ki tudi ob nedeljah in dela prostih dneh lahko obratujejo. Prav tako lahko te dni obratujejo trgovine do 200 kvadratnih metrov, v katerih delo opravlja izključno nosilec trgovinske dejavnosti, njegov prokurist, dijak, študent, upokojenec ali brezposelna oseba. Tedaj so se vrstila opozorila o tem, da gospodarstvo po šoku covid krize takšnih omejitev ne bo preneslo in to kljub temu, da se je v času epidemije še dodatno izkazalo, da zaprtje trgovin ob nedeljah ni življenjskega pomena. Praksa pa je nato pokazala, da je bil strah odveč, zloma gospodarstva ni bilo, prav takone odpuščanj, do katerih naj bi vsled prepovedi obratovanja množično prihajalo. Toda praksa je pokazala tudi, da bo izjemam vendarle treba posvetiti nekoliko več pozornosti in jih urediti tako, da se na eni strani v čim večji meri zaščiti pravica delavca do tedenskega počitka, na drugi pa poskrbi za to, da se obratovanje omogoči vsem tistim trgovinam, za katere je to bolj potrebno. Gospodarstvo je ob tem opozarjalo, da za razlikovanje nekaterih subjektov ni racionalnega razloga in da mora ureditev postati bolj življenjska. Prvo rešitev v tej smeri je v okviru interventne zakonodaje ponudil PKP9, sprejet julija 2021, ki je uvedel odstop od Zakona o trgovini za prodajalne na letališčih, v turističnoinformacijskih centrih in v muzejih, pri čemer za vse omejene izjeme tudi ni predvidel omejitve prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov. Ukrep je v veljavi do konca letošnjega leta. S predlogom zakona, ki je pred nami, se ta zakonska materija ureja v matičnem zakonu. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali se s temi izjemami in doslej veljavno ureditvijo v celoti zadosti potrebam s terena. Smiselno se se je denimo vprašati, ali trenutna ureditev, ki lastniku družinske trgovine, ki ob nedeljah lahko obratuje, ker je dovolj majhna, prepoveduje, da bi mu pri delu lahko pomagali družinski člani, res dovolj življenjska in ali je v imenu ščitenja pravic delavcev res ustrezno prepovedati delo družinskim članom, ki pomagajo pri skrbi za družinsko podjetje. Prav tako se bo potreba po novih izjemah najverjetneje porajala iz novih okoliščin. Ena takšnih je denimo težko pričakovani potniški center Emonika. Predvidevati je mogoče, da bo tudi tam prodajalna, ki bo predstavljala kombinacijo trgovine in drugih namenskih prostorov, denimo gostilniških lokalov in čitalnic, in bodo navedeni skupaj presegali 200 kvadratnih metrov. To bo terjalo uvedbo To bo terjalo uvedbo novih izjem, seveda pa je treba vsak tak razmislek opraviti ob zavedanju dejstva, da vse dosedanje odločbe Ustavnega sodišča pričajo o tem, da največji izziv za ustavno skladnost predstavljajo ravno izjeme. Prav tako je v vsakem takšnem razmisleku treba imeti v prvi vrsti v mislih dobrobit delavcev in v zakonsko materijo resnično posegati premišljeno in racionalno, predvsem pa terjajo takšni premisleki poglobljeno razpravo z vsemi deležniki, vsak morebiten dodaten poseg pa mora biti plod širokega konsenza vseh vpletenih. Predlog novele, ki jo obravnavamo danes, bomo v Poslanski skupini Svoboda seveda soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, kolega Rado Gladek. Izvolite. državni sekretar, tudi jaz bom skušal slediti zgledu državnega sekretarja, pa ne bom preveč dolg. Kolegice in kolegi! Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa izjemo glede obratovalnega časa prodajaln na letališčih, turističnoinformacijskih centrih in muzejih, in sicer tako, da lahko prodajalne obratujejo tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih. Naveden ukrep velja za omejen čas do konca decembra letošnjega leta. Glede na to, da se je ukrep z vidika turizma in mednarodne primerljivosti v praksi izkazal kot ustrezen, smo v Slovenski demokratski stranki na Odboru za gospodarstvo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o trgovini podprli, za predlog zakona pa je glasovalo vseh 15 prisotnih poslancev. S predlogom zakona bo tudi po 31. decembru letošnjega leta omogočeno obratovanje prodajaln na letališčih, turističnoinformacijskih centrih in muzejih ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, predlog zakona pa dodatno določa tudi črtanje pogoja glede velikosti prodajnega prostora oziroma omejitve na 200 kvadratnih metrov. Navedeno črtanje ocenjujemo kot smiselno zaradi obratovanja našega mednarodnega letališča, [Letališča] Jožeta Pučnika. Izhajajoč iz navedenega bomo v Slovenski demokratski stranki Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Kolega Jožef Horvat,izvolite. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Določanje obratovalnega časa trgovin ob nedeljah v našem prostoru ni nekaj neobičajnega. Na tak ali drugačen način, zaprtje trgovin ob nedeljah določajo države, kot so Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Belgija, mogoče še kakšna. V Novi Sloveniji se zavedamo, da moramo pri zakonskem urejanju obratovanja trgovin ob nedeljah tehtati več vrednot. In tega v Novi Sloveniji ne jemljemo zlahka. Na eni strani imamo omejitev poslovne svobode trgovine, da svobodno določa svoj obratovalni čas. Na drugi strani imamo zagotavljanje možnosti nedeljskega počitka trgovkam in trgovcem ter možnost, da nedeljo preživijo s svojimi najbližjimi. No, če k temu še dodam, iz krščanskega izročila, ki ga seveda vsi poznamo, na katerem je oblikovan tudi srednjeevropski civilizacijski okvir, v katerega spada tudi Slovenija, izhaja, da človek v vsakem tednu potrebuje dan počitka. Vendar pa ne gre zgolj za zagotavljanje počitka posameznika na naključni dan v tednu, ampak gre tudi za to, da ima človek možnost, da ta dan počitka preživi skupaj s svojo družino, s svojimi najdražjimi. Že čisto zaradi praktičnih razlogov pa to ni mogoče brez uskladitve oziroma poenotenja družbe o vprašanju, kateri dan v tednu je to. V državah, ki so utemeljene na krščanskem izročilu, je ta dan nedelja, kar v slovenskem jeziku pove že ime dneva samo. V Novi Sloveniji smo pri poseganju države v poslovno svobodo v skladu z načelom subsidiarnosti zadržani. Vendar pa prav ta nujnost po družbenem poenotenju okrog enega prostega dne v tednu, z namenom uresničevanja vrednot družine, predstavlja enega od argumentov za to, da se to vprašanje uskladi in uredi na višji ravni. Opuščanje nedelje kot dela prostega dne namreč v naši družbi prispeva svoj del k okrnitvi družinskega življenja, saj otežuje preživljanje prostega dne z družinskimi člani. In ne pozabimo te že skoraj klišejske resnice, da je družina temelj, da je družina temeljna celica družbe. Zavedamo se, da možnosti nedeljskega počitka ne moremo zagotoviti vsem. Obstajajo poklici, katerih izvajanje je v določenih primerih nujno tudi v nedeljo. Vendar pa je namen poenotenja družbe okrog nedelje kot dela prostega dne omogočiti nedeljski počitek in čas za družino kar kar čim večjem številu državljank in državljanov, katerih nedeljsko delo ni nujno. V času naše vlade, torej v času prejšnje vlade, so se določile nove začasne izjeme v Zakonu o trgovini. V enem od tako imenovanih PKP se je določilo, da se lahko obratovalni čas prodajalne na letališčih, turističnoinformacijskih centrih ter muzejih določi brez omejitev. Seveda ta ukrep velja samo do konca tega meseca oziroma do konca tega leta. Spremembe smo takrat argumentirali s spodbujanjem turizma, ki je utrpel hude posledice zaradi epidemije covid-19, ter z dejstvom, da prodajalne znotraj letališč v pretežni meri presegajo 200 kvadratnih metrov. Nova Slovenija je takrat seveda glasovala za te spremembe. Po temeljiti razpravi na seji Poslanske skupine o tem predlogu, ki ga prinaša Vlada v Državni zbor, ki ga pravkar obravnavamo, smo se iz čisto pragmatičnih razlogov odločili, da bomo te spremembe, torej ta zakon, tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. In zdaj še Poslanska skupina Socialnih demokratov, kolegica mag. Bojana Muršič. Izvolite. hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Ob sprejetju zadnje novele Zakona o trgovini, s katero je bila uzakonjena referendumska odločitev iz leta 2003 o nedeljskem zaprtju trgovin, so bile določene le redke izjeme, zgolj tiste, ki predstavljajo nujno oskrbo, na primer bolnikov in potnikov. Določena je bila tudi izjema za male trgovine, v katerih delajo lastniki sami, ki je preprečila, da bi zakon pretirano omejeval ustavno zagotovljeno pravico do svobode dela. Splošna meja za tako imenovane male trgovine je bila velikost trgovinskega prostora, ki ne sme presegati 200 kvadratnih metrov, ki jo je kot ključno mejo izpostavilo tudi Ustavno sodišče. Ob sprejetju teh rešitev je bil zakon deležen še dodatnih sprememb. Zaradi pomena turizma in mednarodnega prometa so bile med izjeme vključene tudi trgovine v sklopu turističnoinformacijskih centrov in muzejev ter na letališčih, ne glede na njihovo velikost. Predvsem letališke trgovine, trgovske površine so namreč grajene tako, da njihova velikost presega omenjenih 200 kvadratov in jih ni mogoče zmanjšati tako, da bi zadostili splošnim zakonskim pogojem. Omenjene rešitve so bile uzakonjene s sprejetjem enega tako imenovanih zakonov PKP, s katerim se je začasno dopolnil krovni Zakon o trgovini, veljavnost teh določil pa poteče z iztekom letošnjega leta. Zato Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada predlagata, da se omenjena vsebina trajno prenese v krovni Zakon o trgovini. Sprejetje tega zakona tako pomeni zgolj trajno veljavnost že uveljavljene izjeme glede nedeljskega obratovanja trgovin na letališčih, v turističnoinformacijskih centrih in muzejih. Ob obravnavi takšnega predloga zakona je bilo seveda pričakovati, da bomo prejeli predloge za dodatne spremembe. Z nekaterimi bi se razširil nabor dejavnosti, ki bi smele delovati in obratovati ob nedeljah, spet z drugimi bi se izvotlilo samo bistvo referendumske volje ljudi, da naj bodo trgovine ob nedeljah zaprte. V skrajšanem postopku, namenjenemu trajni uzakonitvi druge izjeme, bi bilo še dodatno širjenje vsebine zakona neodgovorno, kot nas je tudi opozorila Zakonodajno-pravna služba, mora biti vsaka izjema od splošnih pravil tudi izjemno dobro utemeljena. V Poslanski skupini Socialnih demokratov predlog zakona seveda podpiramo. Podpiramo pa tudi pravico vseh delavcev do sklenjenega tedenskega počitka in do usklajevanja poklicnega z družinskim življenjem. Te pravice so bili razlogi za nedeljsko omejitev dela trgovin. kakšnih drugih dejavnostih tega žal ne poznamo. Zato se moramo ob sprejetju takšnega zakona še trdneje zavezati k uveljavitvi rešitev, s katerimi bodo zavarovane pravice do prostega časa za vse delavce, ki morajo delati takrat, ko drugi uživajo svoj prosti čas. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili

Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci in seveda tudi vsi ostali! S predlogom zakona se v slovenski pravni red vnaša direktiva o upravnem sodelovanju na področju obdavčenja. Ta ureja obveznost poročanja za operaterje spletnih platform, ki bodo davčnemu organu poročali o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki prek teh platform tudi poslujejo. Ti bodo morali davčnemu organu poročati o informacijah o poslovni dejavnosti, ki vključujejo najem nepremičnin, osebne storitve, prodajo blaga in najem različnih načinov prevoza. Vsebina poročanja operaterjev platform je povzeta po vzorčnih pravilih OECD. Poročanje se nanaša tako na operaterje v Evropski uniji kot tudi na tuje, pri čemer morajo slednji poročati, če zagotavljajo storitve prodajalcem v Evropski uniji ali najemanje nepremičnin, ki ležijo na ozemlju Evropske unije ne glede na bivališče oziroma sedež ponudnika. Predvidene so tudi izjeme od obveznosti poročanja za manjše subjekte ali manjtvegane transakcije oziroma za operaterje, ki bodo poročali v tretji državi po modelu OECD. Z namenom učinkovitejšega upravnega sodelovanja predlog uvaja tudi nove in spreminja nekatere obstoječe institute, kot so skupni davčni nadzor in skupinska zaprosila ter določitev rokov za posamezne instrumente upravnega sodelovanja. Direktivo je treba v slovenski pravni red implementirati do konca tega leta. Predlog zakona vsebuje tudi nekaj drugih sprememb, ki so se v praksi pokazale kot nujne oziroma pomenijo izboljšave veljavne ureditve davčnega postopka v smeri lažjega in hitrejšega uveljavljanja pravic in pravnih koristi zavezancev za davek. Naj izpostavim zgolj najpomembnejše. Predlaga se, da za prevzem dokumentov s portala eDavki zavezanec ne bo več potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila. Uvaja se posebno pravilo glede vrstnega reda plačila davka na promet nepremičnin, davka na dediščine in darila ali davka na motorna vozila. Zaradi odločbe Ustavnega sodišča se dopolnjuje določba v zvezi z izdajo odločbe v primeru poroštva. Uvaja se tudi poenotenje rokov za izpolnjevanje določenih obveznosti, kar bo omogočilo plačevanje obveznosti z enim plačilnim nalogom. Zagotavlja se tudi ustrezen prenos direktive o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji in direktive o določitvi pravil poti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

Odbor za finance je na 6. seji, 2. 12., kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada. Odbor je poleg predloga zakona prejel naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupina Svoboda, SD in Levica. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar Ministrstva za finance predstavil glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. Glavni cilj predloga zakona je uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo Evropske unije glede upravnega sodelovanja na področju obdavčevanja. Predlog zakona uvaja obveznost poročanja davčnemu organu za operaterje spletnih platform o poslovni dejavnosti prodajalcev, ki poslujejo prek teh platform. Gre za poslovne dejavnosti, kot so najem nepremičnin, osebne storitve, prodaja blaga in najem kateregakoli načina prevoza. Državni sekretar je na kratko predstavil spremembe, ki jih predlog zakona uvaja glede izmenjave informacij in upravnega sodelovanja z namenom davčnim zavezancem poenostaviti postopke ter olajšati izpolnjevanje obveznosti. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da so z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v večji meri upoštevane pripombe iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe, glede preostalih pripomb pa so bile s strani Ministrstva za finance dodana dodatna pojasnila. Razprave ni bilo. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica,

Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila. Hvala. Hvala lepa. Ker je zbor na 3. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zato zaključujem drugo obravnavo predloga zakona in vas obveščam, da bomo glasovanje o predlogu zakona v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj.

S tem predlogom zakona se odpravlja odstop od sistemske ureditve, ki je bila sprejeta z novelo v začetku tega leta in se nanaša na imenovanje direktorjev finančnih uradov, način odločanja, tukaj mislim kolegijsko odločanje, na ukrepe v zvezi s položajem inšpektorjev, s katerimi se po našem mnenju posega v njihovo samostojnost dela, tu gre za dodelitev posameznega postopka drugemu inšpektorju, vodenje, odločanje in odvzem pooblastil inšpektorju. Predlagani način zagotavlja enotnost oziroma enak položaj direktorjev finančnih uradov s primerljivimi položaji drugih javnih uslužbencev, vodij notranjih organizacijskih enot. Vzpostavlja tudi enak način odločanja finančne uprave kot velja za druge upravne organe. Zasleduje primerljivo ureditev položaja davčnih inšpektorjev kot velja za inšpektorje z drugih področij in zagotovitev njihovega samostojnega in neodvisnega izvajanja postopkov davčnih nadzorov ter s tem preprečitev morebitnih arbitrarnih posegov s strani predstojnika organa. Poleg ukrepov, ki so namenjeni vzpostavitvi sistemske ureditve na področju delovanja finančne uprave, so predlagani še ukrepi za izboljšanje učinkovitosti delovanja finančne uprave. Temu so namenjene spremembe ureditve finančne preiskave, pri čemer pa se s predlogom ne vzpostavlja nobena nova možnost za finančno preiskavo. Novo pooblastilo za uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga omogoča odkrivanje nezakonite proizvodnje trošarinskih izdelkov, ki s svojim delovanjem oškodujejo državni proračun, pa tudi proračun Evropske unije. To pooblastilo je omejeno na preiskovanje in odkrivanje najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost ter za zagotovitev medsebojne pomoči organom Evropske unije in državam članicam Evropske unije. Uporaba sledilnih naprav je ukrep, [ki se uporabi,] kadar tega cilja ne bo mogoče učinkovito ugotoviti z drugimi pooblastili in tehničnimi sredstvi. Predvidene so številne varovalke, ki zagotavljajo, da se bo ukrep uporabljal v najmanjši možni meri in na način, ki preprečuje posege v zasebnost posameznika. S predlogom zakona se določa tudi pravna podlaga za uporabo pooblastila za ugotavljanje namenske uporabe označenih energentov za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, povezana z novelo Zakona o trošarinah, ki na novo določa pravico do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev. Ta zakon ste že podprli in dejansko omogoča vsem navedenim nakup teh energentov po ugodnejših cenah. S spremembami, ki imajo namen izboljšati uspešnost, učinkovitost ter transparentnost delovanja Finančne uprave, se zagotavlja pravna varnost strank, ki so udeležene v postopkih, ki jih vodi Finančna uprava. Rešitve v predlogu zakona ne bodo povzročile finančnih posledic za državni proračun in druga finančna sredstva. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim, da vsled navedenega ta predlog zakona tudi podprete. Hvala.

Hvala lepa. Odbor za finance je na 6. seji, 2. 12., kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile Poslanska skupina SDS k 1. členu in Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica k 12. in 13. členu. V uvodni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance pojasnil, da se s predlogom zakona odpravlja odstop od sistemske ureditve glede imenovanja direktorjev finančnih uradov, kolegijskega načina odločanja ter posegov v položaj inšpektorjev. Predlaga se ureditev,po kateri bo položaj direktorjev finančnih uradov primerljiv z drugimi javnimi uslužbenci, ki opravljajo naloge vodij notranjih organizacijskih enot, hkrati pa zagotavlja primerljiv način odločanja in položaj inšpektorjev. Na ta način bo zagotovljeno neodvisno in samostojno izvajanje postopkov davčnih nadzorov. Državni sekretar je v nadaljevanju predstavil tudi drugi sklop ukrepov iz predloga zakona, ki je namenjen izboljšanju učinkovitosti delovanja finančne uprave. Navedenemu cilju sledi ureditev finančne preiskave ter določitev nekaterih novih pravnih podlag, novost pa predstavlja uporaba tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da sta bili podani pripombi k 12. in 13. členu, h katerima sta bila vložena tudi amandmaja, ki v celoti odpravljata pomanjkljivosti, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba. V razpravi so se članice in člani odbora osredotočili na posamezne določbe predloga zakona. Opozorjeno je bilo, da bi predlog zakona lahko negativno vplival na konkurenčnost zaposlenih za pomembna delovna mesta, saj bi bilo trajanje mandatov na določenih delovnih mestih neomejeno. Prav tako bi bila z vidika transparentnosti smiselna ohranitev trenutne ureditve glede kolektivnega odločanja v zahtevnejših primerih. Izpostavljena je bila tudi določba predloga zakona, ki ureja uporabo tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga, in sicer z vidika pogojev in standardov za uporabo takšnih ukrepov ter z vidika kasnejše uporabnosti tako pridobljenih podatkov, glede na to, da so primerljivi ukrepi običajno podvrženi tudi sodnemu nadzoru. Predlagano je bilo, da se izvajanje teh določb v praksi spremlja ter se pripravi tudi ustrezna sprememba teh določb, če bo potrebna. Državni sekretar na Ministrstvu za finance je podal dodatna pojasnila na vprašanja, izražena v razpravi. Med drugim je opozoril, da gre pri direktorjih finančnih uprav za javne uslužbence brez posebnih pooblastil, zato niso naklonjeni mandatom na teh delovnih mestih. Mandati bi namreč lahko odpirali tudi določena tveganja. Glede določb, ki se nanašajo na sledenje blagu, je opozoril, da gre tu za upravni postopek, če se pojavijo indici, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, pa pristojni organi izpeljejo ustrezni postopek.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

in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. decembra. V razpravo dajem amandma Poslanske skupine Nova Slovenija za novi 13.a člen.

Zakon o finančni upravi ima kar nekaj, bom direktno rekel, kiksov v splošni in strokovni javnosti so se pojavili resni pomisleki o ustreznosti in ustavni skladnosti ureditve glede pridobivanja podatkov o položaju in gibanju blaga. Gre pravzaprav, tako kot piše eden od časopisov, za tajno sledenje. Za to gre, kolegice in kolegi, za tajno sledenje. Po svoji vsebini gre pri tem institutu za prikriti preiskovalni ukrep, ki posega v zasebnost državljanov, ki sodelujejo pri prevozu blaga. Če zavrtim čas kakšno leto nazaj, če bi takšno rešitev prinesla naša vlada, bi v Sloveniji zmanjkalo koles, da sem malo slikovit. Veste, o čem govorim. Za nedvomno zagotovitev ustavne skladnosti takega ukrepa bi bilo treba v postopek njegove odreditve vključiti tudi sodno vejo oblasti. To poznamo. Predstojnik katedre za upravno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, prof. dr. Rajko Pirnat, je za časopis Delo predlog komentiral, citiram: »Zadeva je res mejna,« bolje bi bilo, če bi o uporabi sredstva za tajno sledenje odločala oseba izven Fursa, izven Finančne uprave Republike Slovenije. profesor Rajko Pirnat, ki ni kdorsibodi. Opozoril je tudi na to, da uporaba tajnih sredstev v primeru Fursove finančne preiskave ni pod nadzorom pristojne parlamentarne komisije Knovs, Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Kdo bo torej nadziral Furs? Odgovor je preprost. Nihče. Uporaba tajnega sledenja torej ne bo nadzorovana od zunaj. Ob tem dr. Pirnat dodaja, citiram: »Lahko se strinjam z oceno, da so v upravnih postopkih standardi glede poseganja v zasebnost nekoliko nižji, vendar bi moral predlagatelj bolj jasno pojasniti, zakaj bi bila ureditev, ki bi predvidevala sodno odredbo za uporabo tajnih metod in sredstev, toliko obremenjujoča, da ukrepa sledenja ne bi mogli izvajati. Absolutno bi bilo bolje, da bi o uporabi sledilnikov odločal neki zunanji organ in ne sam Furs.« Tako profesor Rajko Pirnat. Z amandmajem torej poslanke in poslanci Nove Slovenije predlagamo zakasnitev začetka uporabe določb o tehničnih pripomočkih za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga, saj želimo tako zagotoviti dovolj časa, da se v tem obdobju s prilagoditvijo zakonodaje zagotovi ustavna skladnost zakona v tem delu ter prepreči morebitno nezakonito in neustavno sledenje državljanom in državljankam. Kolegice in kolegi, mislim, da takšne rešitve, ko gre za tajno sledenje blagu, ki pa se seveda ne vozi kar samo, torej tudi tajno sledenje ljudem, da kaj takšnega

Hvala za besedo. Večkrat je bilo že poudarjeno, da v tem primeru ne gre za sledenje osebam, temveč blagu. Prejšnji teden je bila pripravljena tudi tiskovna konferenca Finančne uprave Republike Slovenije, na kateri so predstavili zasege zasege blaga, ki najprej ni trošarinsko, potem pa postane trošarinsko. Primer takega blaga so tobačni listi, ki niso trošarinsko blago, v tistem trenutku, ko postanejo drobno rezan tobak in od tam naprej morda cigaret in vse ostalo, pa seveda so trošarinsko blago in tukaj prihaja do davčne utaje.

Omenjena so bila tudi goriva. Tukaj se jih običajno naslavlja kot dizajnerska goriva. Se pravi, tudi gre za neko blago, ki bi načeloma moralo biti trošarinsko, pa izpade iz tega radarja. V teh primerih, tudi ko se Finančna uprava tega loteva in ko se bo tega lotevala, gre za posebno hude primere, gre za primer davčne preiskave. V tem primeru je treba poudariti, da ta se izvaja na centrali, če se tako izrazim, to ni vsak inšpektor, ampak zgolj tisti, ki so za te primere, težke primere specializirani in, se pravi, gre tudi za dvostopenjski pristop. Ne gre za to, da bo nekdo sam sebi določil, kaj bo preiskoval, ampak gre za to, da bo mogel o tem, da lahko takšno napravo namesti, odločiti predstojnik. Se pravi, gre za dvostopenjski pristop. Še enkrat poudarjam, datukaj ne gre za kazenski ali pa pomoč pri kazenskem postopku, ampak izključno za upravni postopek, v katerem se odmerja davek. Ko se takšna naprava namesti, recimo neko blago se lahko označi za tvegano že v bistvu preden sploh pride do Slovenije, takrat morda niti še ne vemo, na kakšen način bo nadaljevalo pot. Lahko pride na ladji, potem bo šlo na vlak, potem na tovornjak, na katerikoli način transporta, že vmes se ti transporti lahko tudi menjajo, menjajo se šoferji, ljudje, ki za to skrbijo, ampak to je za ta vidik, za upravni postopek, kjer se temu blagu sledi, irelevantno. Relevantno je, kaj je s tem blagom, zaradi tega, ker ko pridejo recimo takšni tobačni listi, kot primer, v Slovenijo in nekdo na dokumentaciji zatrjuje, da bo to blago zapustilo ozemlje Republike Slovenije, je edino, kar v tem primeru zanima Finančno upravo, ali je res zapustilo ozemlje Republike Slovenije. To je edino vprašanje, drugih vprašanj, ki bi jih tukaj reševali, ni. In na podlagi tega se potem ugotavlja, kaj se je zgodilo v tem postopku, ali je morda prišlo do neke utaje davka, kam je to blago izginilo in tako naprej, kar je lahko na nek način tudi nevarno, bodisi pri gorivih za naravo, tudi za ljudi, nenazadnje tudi za stroje, pri tobaku seveda za ljudi, za zdravje ljudi in tako naprej. Se pravi, gre za več vidikov, ki so s tem povezani, ampak spet poudarjam, izključno v zvezi z upravnim postopkom, kjer se odmerja davek. Naj omenim še, da tukaj zagotovo ne more iti za sledenje osebam, tudi zaradi tega ne, ker se točno pove, za katere namene. Tu ne gre za osebne davke, tu gre za trošarine, gre za DDV,

Druge države, se pravi, ne gre za nekaj, kar bi si sami izmislili, Finančna uprava je, ko je snovala ta predlog in predlagala kar nekaj rešitev, ne zgolj glede tega, ostale smo po presoji in preudarku v tej fazi zavrnili, to smo pa po premisleku, tudi po pogovorih s tistimi, ki se jih to tiče, nekako umestili v zakon in oni so dejansko izhajali iz, lahko rečemo, mednarodne prakse razvoja tehnologij in tako naprej in tehnologije gredo naprej tudi za javni sektor. V tem primeru je padla odločitev, da se to priložnost oziroma možnost izkoristi za sledenje blagu. To bo bolj učinkovito, bo bolj varno in nenazadnje bo tudi omogočalo lažje sodelovanje z ostalimi organi, čezmejno, če se tako izrazim, ker se to blago vendarle lahko spremlja samo na ozemlju Republike Slovenije, kar pomeni, da v tistem trenutku, ko ga zapusti ali pa iz tujine pride k nam, prihaja do upravnega sodelovanja, pri katerem si lahko tudi organi v skladu s predpisi Evropske unije, pa tudi našimi domačimi, pomagajo, zato, da takšne stranpoti in slabe prakse dejansko odpravijo. Iz tega razloga, ponovno poudarjam, ne gre za sledenje ljudem, gre za sledenje blagu, točno določenemu blagu in točno v določenih postopkih, to je davčna preiskava, ki pa se ne začne kar tako in mora biti povezana s tem, da gre za neke posebno hude kršitve, ki so odzadaj. Se pravi, tukaj je več varovalk, ki so vgrajene v sistem, zato da do teh stranpoti ne bi prihajalo. Naj tukaj opozorim še na eno, lahko rečemo, pobudo, ki je bila izražena v okviru Odbora za finance. Izrazila jo je predsednica odbora, ki je prosila, da se to, kar se dogaja v zvezi s tem novim instrumentom, vključi v letno poročilo Finančne uprave, kjer bo treba tudi povedati, koliko je bilo tega, kaj se je zgodilo in tako naprej, ravno zaradi tega, da bo tudi javnost obveščena o tem, za kakšne namene se to uporablja in da bo osveščena. Zdaj, kdo bo nadziral Furs, jaz bi vseeno povedal, gre za upravni postopek, v tej državi splošna pravila veljajo za vse. Se pravi, če govorimo o upravnem nadzoru, če govorimo tudi, lahko rečemo temu, delovanju sodišč v okviru postopkov, ki bi jih Finančna uprava recimo izvedla v pritožbenih postopkih in tako naprej, tako da iz tega razloga ne gre za nekoga, ki bi bil nad vsemi ali pa nad nekom, gre za nekoga, ki je znotraj sistema, je nadzorovan z več nivojev, na več načinov, skozi več nekih,

ljudje v času prejšnje vlade niso kolesarili, se niso upirali, niso protestirali zato, ker bi naša zakonodaja postajala bolj podobna francoski ali avstrijski, kot je v primeru tega zakona. v resnici, če pogledamo pravno primerjalno, kar je tudi v samem zakonu, vidimo, da postajamo bolj podobni nekaterim drugim državam na tem področju. Če sem bolj konkreten, Avstrija. Avstrija ima urejeno uporabo tehničnih pripomočkov za sledenje blagu v carini v carinskem zakonu, kjer imajo v tretjem odstavku 7. člena podano splošno pooblastilo za uporabo tehničnih pripomočkov za sledenje. Italija – finančni organ v Italiji za uporabo GPS naprave za sledenje vozilu ali blagu ne potrebuje posebne odredbe sodnika ali tožilca, ima splošno pooblastilo za uporabo tehničnih pripomočkov za spremljanje vozil ali blaga. Italiji je Guardia di Finanza pristojen organ za področje trošarinskih goljufij in prekrškov ter imajo polna policijska pooblastila. In še Francija, tako kot v Italiji imajo francoski organi možnost uporabe geolokacijskih naprav za sledenje osebam in predmetom. Tehnični pripomočki za lociranje so lahko uporabljeni v začetnih preiskavah, carinski organ ima po carinskem zakonu možnost uporabe geolokacijskih naprav za sledenje blagu, v skladu z njihovim zakonom, ki ureja kazenski postopek. Torej, pri tem zakonu, ki ga obravnavamo, o katerem bomo kasneje glasovali, gre za upravno ali finančno vprašanje, nikakor ne gre za varnostno obveščevalno vprašanje, kakor ste poskušali kakor ste poskušali prej insinuirati. In mislim, da so edini, ki bi lahko upravičeno kolesarili ob tem zakonu, švercarji tobaka. ZUPANČIČ:** Kolegica Anja Bah Žibert je naslednja razpravljavka in za njo kolegica Andreja Živic. Izvolite. Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Tako državni sekretar kot nekako predhodni razpravljavec nas želita z nekim prefinjenim diskurzom prepričati, da je nadzorovanje nadzorovanje oziroma da gre pri sledenju za neko novo normalnost in da je povsem realno, če nam pač začnejo slediti in da to ni noben hud poseg v zasebnost posameznika. Vendar ste pač pri tem nekorektni, ker tudi ne poveste, kdo vse je opozoril na to, da je ta zadeva problematična in da rešitev ni tako preprosta, kot vi mislite, in da ostaja odprto, ko gre za ta hud poseg v zasebnost, kako daleč sploh lahko še gremo. Jaz mislim, da smo šli s tem predlogom predaleč.

tako da tudi v samem Državnem zboru ne gre samo za, ne vem, če boste hoteli zadevo zreducirati na koalicijo in opozicijo, ampak imajo tudi druge stranke pomisleke in jaz mislim, da so ti pomisleki upravičeni.

Ministrstvo je z njo opravilo razgovore in je povedalo, da ne gre za sledenje osebam, ampak za premike, vendar je ona jasno opozorila, da gre tukaj, ko gre za sledenje nekemu blagu, gre tudi za sledenje ljudem in da je to dvoje nemogoče ločiti. Saj to je logično, saj tovornjak se ne vozi sam, nekdo ga vozi. Tako daleč še nismo, da bi se pač po cesti vozili sami.

da bi to zadevo morali dati v roke nekomu izven sistema. Se pravi, najbolje bi bilo, da bi o tem odločalo sodišče. To bi bil pač nek ukrep, ki bi pa seveda potem imel neko podlago. Nenazadnje, spoštovani, nas na to opozarja tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Odvetniška zbornica Slovenije pravi, da o tej zadevi sploh niso bili povprašani. Nihče jih ni vprašal o tem. Pravijo pa, da gre za uporabo tajnih naprav, s katerimi lahko, spoštovani, pride do grobih posegov v človekove pravice in da to vzbuja resno zaskrbljenost. pravi, kolegice in kolegi, tukaj ne govori o tem samo politika, da je to sledenje problematično, ampak vam govorijo tisti, ki se nekako s temi zadevami tudi strokovno srečujejo pravijo, da rešitev ni dobra in da je nevarna in da nenazadnje gre za neka pooblastila znotraj Finančne uprave, brez ustreznih zakonskih določil, pogojev za uporabo tega tajnega sredstva. In res je, znotraj tega sploh ni nekih pravih pogojev in zdaj, ne vem, se bo to pač [delalo] tako z lahkoto.

Jaz mislim, da bi morale take stvari, kot je ta, zagotovo počakati tudi na nek drug čas, zato pozdravljam tako amandma Poslanske skupine Nova Slovenija, o katerem sedaj razpravljamo, kot tudi naš amandma, ker se potem ne bom več oglašala, ki pravi tudi o tem, da bi zamaknili veljavnost zakona in da se zadeva tudi celostno uredi. Tukaj pa gre za neke parcialne rešitve, ki pa so seveda skrb vzbujajoče. Jaz ne bom pristala na to, da postane sledenje neka nova realnost. To je sledenje ljudem. Vi lahko rečete blagu, ampak dejstvo je, da blago ne potuje

veste, po svoje pa 14. člen, ki tudi v sedanjem zakonu določa pooblastila uradnih oseb, poglejte, 18 točk ima ta člen, [o tem], kaj vse lahko že sedaj, bi rekla, zaposleni oziroma tisti, ki se pač s to problematiko ukvarjajo, počnejo. Opravijo lahko varnostne preglede, tako da, ja, kolega Žavbi, to je tudi varnostni problem, kajti že zdaj imajo pooblastila, da lahko opravijo varnostni pregled. Lahko pregledujejo osebe, uporabljajo prisilna sredstva, spoštovani, prepovejo opravljanje dejavnosti in zapečatijo poslovne prostore, poslovne knjige in drugo dokumentacijo. Imajo možnost uporabe tehnične opreme, službene pse, službena vozila s prednostjo, zadržijo kršitelja, opravljajo druga dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja naloge Finančne uprave, ugotavljajo identiteto osebe in status zavezanca, zbirajo in pridobivajo obvestila ter podatke, zahtevajo predložitev dokumentov, listin in drugih zapisov terzavarujejo podatke, uporabljajo, spoštovani, tehnične pripomočke za fotografiranje ali snemanje, odvzem in pregledujejo tudi vzorce blaga. Skratka, jaz mislim, da teh 18 pooblastil uradnih oseb sploh ni tako malo. Zdaj, kako pa je to v praksi? To pa mislim, da je drug problem in jaz trdim, da bi bilo najprej potrebno narediti res kakovostno analizo stanja. Koliko od teh 18 ukrepov se uporablja, je koristnih, dejansko prinašajo korist v smislu boljšega nadzora in preprečevanja zlorab, ne pa kar dodajati novih.

Jaz mislim, da gre tukaj čez mejo, kajti kot rečeno, dejansko boste tukaj trčili tudi na osebe, tukaj gre pa potem že za, v bistvu, nek vdor v človekove pravice. Veste, jaz vas bom spomnila na čas COVID-19 Sledilnika.

šlo je pa samo za to, da bi preprečili širjenje nalezljive bolezni kovid. Veste, kaj se je res takrat vse počelo? počelo? Kot da želimo ljudem povzročiti ne vem kaj, če si bodo noter vpisali, da so pač okuženi in da bo nekdo, ki je bil v bližini te okužene osebe, vedel, da je bil v stiku, čeprav ni vedel, kdo je ta oseba. Groza in strah, totalitarna država, ukinjamo človekove pravice, nihče ni več svoboden. Vse to smo poslušali. Danes pa tako, mimogrede, gor bomo pač dali sledilnik, nadzirali ljudi, pri tem pa govorili, da to ni nič problematičnega. Spoštovani, to pa je problematično in jaz mislim, da bi za tak ukrep vendarle veljalo opraviti širšo razpravo in prav nič ne bi bilo narobe, če bi počakali, da se pripravi celostna reforma, tako kot je obljubljena, in da imamo morda takrat tudi tudi analizo, kaj je z dosedanjimi ukrepi, kje so morda prešibki, kje so morda sploh nepotrebni, kaj bi bilo potrebno dodati, ne pa kar tako malo počez, zdaj pa gremo nadzirat državljanke in državljane. Veste, vsakemu bo zelo neprijetno, ko se bo zdaj usedel v neko vozilo, kajti upravičeno bo imel občutek, da je nadziran. Res, razmislite o tem ukrepu in morda vendarle podprete enega od amandmajev, da se te zadeve potem zamaknejo za leto dni. Hvala lepa.

kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, ki ni vezana na določenega kršitelja. Podatki, ki bodo pridobljeni z uporabo sledilnika, so podatki o položaju in gibanju blaga in se uporabljajo samostojno, brez identifikacije in določitve posameznikov, saj je ključna zgolj lokacija blaga s točke 1 na točko B. To je, kar se tiče uporabe teh pooblastil, ki ste jih naštevali. Druga točka, o kateri se mi zdi, da je treba razčistiti, ste polemizirali s tem, kdo vse je opozoril na ali pa je odpiral neke teme, ki jih odpira ta zakon. Ja, to je namen zakonodajnega postopka, kolegica, da na odboru vse stranke odpirate, odpiramo določena vprašanja, ki jih mogoče pisec zakona ni ustrezno utemeljil ali pa jih mora dodatno obrazložiti.Jaz tukaj ne vidim težav, tudi če koalicijska stranka izpostavi neka vprašanja, morda jih pred tem še ni bilo vzpostavljenih. Druga stvar, vi in že prej [nekdo] v razpravi, operirate z nekimi imeni, ki so bila kritična do tega zakona, dr. Rajko Pirnat, informacijska pooblaščenka in tako dalje, in tako dalje. Jaz se spomnim pretekle vlade, kjer so ti isti ljudje, ti isti deležniki opozarjali na mnoge vaše zakone, ki ste jih takrat sprejemali, pa takrat niste zaganjali vika in krika in te ljudi uporabljali kot reference pri pisanju zakonov, ampak ste jih vehementno odpisali, češ, saj jih ne rabimo poslušati. Torej, v enem mandatu so določeni deležniki referenca za pisanje zakonov, ko pa ste bili na oblasti, jih pa niste upoštevali pri pisanju vaših zakonov. Hvala lepa. dam postopkovno, bom kolega opozorila, da to v skladu s Poslovnikom ni bila replika, ker niste povedali, kje ste bili napačno razumljeni oziroma interpretirani. Kolegica, želite še vedno postopkovno? Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. V bistvu se vam želim v tem primeru zahvaliti za korektno vodenje, dejansko to ni bil postopkovni predlog in tudi kar

hvala za besedo. Jaz bi se vendarle samo na kratko sprehodil skozi člen, samo da boste morda lažje morda nekoliko bolje obrazložil, kakšna je bila ta geneza in katere varovalke so notri, ker mislim, da je to tudi zelo pomembno. Prva reč je tisto, kar sem že omenil, kdaj se lahko to uporablja. To se lahko uporablja samo v primeru opravljanja finančne preiskave, že ta se lahko opravlja samo pod posebnimi Gre za najtežje kršitve predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost, tako kot prej rečeno, gre za tisto, kar se nanaša na blago, se pravi, ne more iti za osebe, in gre za položaj in gibanje blaga z uporabo teh sledilnih naprav, ki uporabljajo sistem GPS za ugotavljanje položaja. Gre tudi za, lahko bi temu rekli, zadnji ukrep, ko vsi ostali ukrepi odpovedo. Se pravi, to je potem drugi odstavek, ki tudi pove, da se lahko to uporablja le v tistih primerih, ko ne bi bilo mogoče tega izvesti z uporabo drugih pooblastil in tehničnih pripomočkov iz tega zakona. To je tisto, kar ste tudi gospa Anja Bah Žibert prej omenili glede pooblastil, kaj lahko delajo, kako lahko delajo. Vse tisto Vse tisto morajo prej izkoristiti in šele, če pride do tega, da ugotovijo, da je tisto, lahko rečemo, neuporabno, neučinkovito in tako naprej, lahko ob posebni utemeljitvi uporabljajo ta ukrep sledenja. sledenja. Kar se tiče namestitve te sledilne naprave, namesti se vedno in izključno na zunanji del prevoznega oziroma prenosnega sredstva,

in gre za najtežje kršitve in gre za blago. Potem je naslednja reč, kar se tiče podatkov, tu ni takšnega sistema, kot ga imamo za ugotavljanje recimo na avtocestah, pa se skenira tablico oziroma nekako se ugotavlja, za katero prevozno sredstvo je šlo, pa tudi tista prevozna sredstva

Se pravi, ti podatki za en in posamičen primer ne smejo nikjer ostati po desetih dneh, če ni bilo dejansko ugotovljeno, da služijo za upravni postopek dokazovanja, da je neko blago, če se tako izrazim, izginilo iz radarja in bo imelo za posledico utajo carin, trošarin, DDV. Nadalje so potem tudi določene dodatne kavtele, se pravi, tam je sedmi odstavek, ki tudi eksplicitno zapiše, da uradna oseba z uporabo sledilne naprave ne sme neposredno ali posredno identificirati in s tem pridobivati osebnih podatkov o osebah, ki so povezane z blagom, ki se mu sledi. Potem je tudi primeroma navedeno – vozniki, razkladalci tovora, potniki in druge fizične osebe, ker je to v končni

res tako. Kar se tiče drugih pooblastil oziroma izjeme, se pravi, da se podatki, pridobljeni z uporabo te sledilne naprave, ne smejo zbirati in obdelovati v povezavi s podatki o fizičnih osebah, ki so zbrani na podlagi morebitnih drugih pooblastil, ki jih uradne osebe Finančne uprave uporabljajo

In seveda, ponovno izpostavljam, gre za najtežje kršitve. Katere so te najtežje kršitve? To so tiste, ki so glede na svojo težo v davčnem predpisu opredeljene kot hujši davčni prekrški. Se pravi, na vse ostale, ki jih pred tem vidite v zakonu,

kdaj se to sploh lahko uporablja, tako ozek, da bo šlo za morda par primerov na leto, pri katerih se bo potem ocenilo na podlagi te posebne rizičnosti in vsega tega, kar že sami delajo, z vidika ocen tveganja, in ob izpolnjevanju vseh teh pogojev, ki so v zakonu, za tole uporabo. Še Še enkrat, poudarjam, gre za upravni postopek, gre za zgolj sledenje blagu in izrecno piše, da kakršnokoli sledenje, posredno ali neposredno, s to rešitvijo ni mogoče oziroma je prepovedano delati. Hvala.

Ni res. Poglejte, pooblaščenka vam je tudi povedala, saj ste bili na sestanku, da so to tudi izpostavili in povedali so naslednje, da gre v večini primerov hkrati tudi za sledenje nekemu posamezniku, ki ga je pogosto mogoče določiti, torej vozniku, drugemu zaposlenemu ali celo tretji osebi. Torej, ni tako, kot pravite, se pravi gre tudi za osebo. In jaz razumem,

Hvala. Saj tu bi se morda navezal na te vaše besede, ko ste rekli, posredno bi bilo možno, vendar je tako, kot je zakon nastavljen, to izrecno prepovedano. Se pravi, do tega ne sme priti. To bi bilo enako, kot bi se nekdo, če sploh ne bi imeli ničesar v tem zakonu, poslužil nečesa, za kar sploh nima pooblastil. Zato pooblastil nimajo in jih ne smejo uporabljati. Jaz bi [rekel] samo eno stvar, ki je morda še poleg tega, ker sem prej pozabil omeniti, pa upam, da zdaj vseeno velja, da bi prosil, če je možno tretje branje opraviti na tej seji. To

izhaja, da je iz navedenega naslova v preteklih dveh letih izračunana potencialna škoda proračuna v obsegu 11,2 milijona evrov iz naslova trošarin in dodatno 3,18 milijona evrov iz naslova DDV, samo pri tobaku. Jaz ne vem, kaj nam ni jasno pri tem zakonu, gre za sledenje blagu,

V zadnjem obdobju so tudi druge države članice ter Europol zaznali povečano nezakonito proizvodnjo cigaret. Na primer, belgijske oblasti so konec avgusta 2022 zasegle zasegle za več kot 57 milijonov cigaret in 48 ton rezanega tobaka, pri katerem so ugotovili prek 32 milijonov neplačanih dajatev, v celotnem letošnjem letu pa že prek 139 milijonov evrov. Jaz ne vem, kaj nam ni jasno, ampak jaz pravim, ja, dajmo slediti blagu. Hvala. Kolegica je rekla, kaj vam ni jasno in očitno sem bila napačno razumljena. Meni je povsem jasno in zagotovo sem ena tistih, ki si želim, da bo uprava delovala čim bolj učinkovito in iz mojega nastopa ste lahko videli, da je 18 področij, kjer lahko že sedaj oziroma so pripomočki za to. Jaz ne govorim o tem, da morda taka rešitev ni dobra, ni pa dobro, kako se izvaja. Govorim o tem, da bi bilo zato potrebno, da se odloča zunaj sistema, se pravi sodišče. In samo še ta stavek Odvetniške zbornice – predlagana ureditev je nevarna in ogroža vladavino prava, ki naj bi bila temelj demokratične in pravne države. Tukaj je pač Odvetniška zbornica. Dejstvo je, da, saj pravim, govorimo o isti zadevi, samo glede poti smo zelo različni. Vi bi to dovolili kar znotraj sistema, mi pa menimo, da bi moralo biti to urejeno zunaj sistema. iz dvorane/ Ni, ker je kolegica replicirala vam. Ni replike na repliko. Zdaj se imate priložnost ponovno prijaviti na razpravo, če želi še kdo razpravljati. Ugotavljam, da je interes, zato bom zdaj odprla prijave na razpravo.

Še enkrat se prijavite, prosim.

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi gostom z ministrstva! Če gremo k tem amandmajem, in sicer se moram strinjati s kolegom iz Nove Slovenije, da je dejansko postala Finančna uprava z novim vodstvom in seveda tudi z novim finančnim ministrstvom, če tako rečem, nekako vedno bolj neprijazna, neprilagodljiva, kar je tudi tole tajno sledenje in prikriti nadzor, ki morda tudi ni v skladu z drugimi predpisi in Ustavo. Na splošno je pa potrebno povedati, da je cilj je cilj novele v tem, da se naredi red, da se pobere več davkov, da imamo nadzor nad plačevanjem davkov, ampak mislim pa, da je potrebno tudi te izvajati hitro in ažurno. V Slovenski demokratski stranki dejansko podpiramo zmerne davke in tudi dobre rešitve, torej rešitve, ki so dobre za ljudi. S prejšnjo novelo pod vodstvom Slovenske demokratske stranke in tudi z dobrimi strokovnjaki na Finančni upravi smo poskušali nekako več področij državne uprave in javnih institucij približati uporabnikom. Tako [smo poskušali] približati upravo, torej davčnim zavezancem, da bo nekako bolj prijazna in seveda motivirajoča, če tako rečem. Tukaj mislim, da je potrebno najti eno srednjo pot in da je na splošno splošno novela v nekem cilju potem tudi povozila vse prejšnje rešitve. Dobro je bilo zapisano v enem od člankov z

po preteku petih let malo, kako naj rečem, prekontrolirati, če bi se znova prijavil na razpis. Ampak mi kontroliramo vse finančne uradnike, kontroliramo tudi delo inšpektorjev, samo direktorjev pa dejansko ne moremo. Na splošno, še enkrat računam na to, da pač ne glede na vse vidim, da ne bo šlo drugače, ker takrat, ko se dvigajo davki, morajo biti seveda tudi strožja pravila. Verjamem pa, da se da red narediti tudi po neki srednji poti in če tako rečem tudi kulturno do naših uporabnikov, naših davčnih zavezancev. Če se ta novela ne bi sprejela tako hitro, bi bil že z novim letom čas, da se pripravi

zdravstvene namene. To smo že doživeli in smo tudi spoznali, kako so bili, bi rekel, destruktivni za našo družbo. Tukaj govorimo o sledenju blagu in to sledenje blagu ni kar vse povprek, da to posplošimo, da bodo državljani Republike Slovenije prikrajšani oziroma v nakovalu nekih preiskav, ki nimajo ustreznih podlag. Ne. Mi govorimo o nadziranju trošarinskega blaga. S tem se ne ukvarja večina državljanov, ampak samo nekatere družbe ali pa združbe. Se pravi, ne lovimo kurjih tatov, ampak govorimo o kriminalcih, ki se v največji možni obliki organiziranja poslužujejo metod, kot je nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki. Glede na te primere na te primere iz prakse, ki so na letnem nivoju kot škoda indicirani na sedmih milijonih, mi bomo s to zamrznitvijo zakona izgubili na letnem nivoju 7 milijonov. Ampak to je samo tisto, kar smo na konvencionalen način uspeli prestreči s to senzoriko. Ta senzorika zdaj omogoča popolnoma nov pristop. Kakšen bo njen efekt, bo pokazal čas in ta nova praksa. Jaz mislim, da nobenega državljana ta praksa ne bo prizadela na tak način, kot ga predstavljajo nekateri. Hvala lepa.

Blago se ne premika samo, torej vseeno sledimo ljudem, to je dejstvo. Ampak jaz se bom vseeno v svoji razpravi, v svojem delunaslonila na mnenje oziroma poziv Odvetniške zbornice Slovenije, ki v kratkem dopisu in zelo jasno in zelo preprosto poziva k zavrnitvi sprejetja tega novega 18.a člena Zakona o finančni upravi. Čemu? Ker zapišejo, da je bila Odvetniška zbornica vedno vključena v postopke sprejemanja zakonodaje, še posebej v primeru, ko bi spremembe posameznih predpisov lahko imele negativne posledice na področju odvetništva in človekovih pravic. V bistvu v nadaljevanju opozarjajo tudi, da sprejetju tega člena ostro nasprotujejo, ker so ob tem resno zaskrbljeni in to zaskrbljenost lahko delimo tudi državljani Slovenije. Lahko smo hudo zaskrbljeni.

opozarja na to, da gre za predlog ureditve uporabe tajnih sredstev brez kakršnekoli zunanje kontrole in ustreznih pravnih varovalk v zakonu, kar seveda lahko povzroča dvome v neko primerno delo. Namreč, kot je že kolegica Anja povedala, ta predlagana ureditev je nevarna in ogroža vladavino prava. To je prebrano iz poziva Odvetniške zbornice. Vladavino prava,

trgovine. Ampak vendarle, čemu je potrebno takšen člen vključiti v ta zakon, kjer bo bo nekdo, če rečem predstojnik pooblaščene osebe znotraj Finančne uprave brez ustrezno zakonsko določenih jasnih pogojev odredil uporabo tega tajnega sredstva. To je vsekakor nedopustno, z vidika državljanov, kajti vedno se lahko pojavi dvom, kaj če. če. Kar se pa tiče trajnega mandata direktorja Fursa, je pa to, lahko samo rečem, pravzaprav skregano z vsakršno logiko učinkovitosti in razvoja Finančne uprave Republike Slovenije, kajti trajen mandat v takšni funkciji vsekakor ne prinese … Pravijo, da moraš po sedmih letih itak zamenjati službo zato, da postaneš zopet kreativen, ustvarjalen in z novimi idejami in takšna služba, takšna odgovorna funkcija, si tega seveda ne zasluži. Tega si ne zaslužimo niti državljani Republike Slovenije. Dragi kolegi, jaz mislim, da je čas, da prisluhnete tem amandmajem oziroma amandmajema in se odločite, da temu ne bomo sledili. Hvala lepa.

Klemna Boštjančiča ste postavili za ministra za finance in sedaj boste dali še Boruta Jamnika za šefa SID banke in vi govorite, kako se boste borili proti finančnemu kriminalu. Neverjetno, res, neverjetno. Se pravi, tiste, ki omogočajo, da se v Sloveniji vse to dogaja, da izgine na stotine milijonov evrov, da potekajo sporne prakse v državnih firmah, v financah in še kje drugje, postavljate na najbolj odgovorne funkcije v slovenskem gospodarstvu in slovenskem finančnem sistemu, hkrati pagovorite, kako se boste ravno s temi ljudmi, med katerimi je tudi Peter Grum, borili proti finančnemu kriminalu. Drago bi vas plačal, kdor vas ne bi poznal. In ravno ti ljudje so ravno toliko uslužni in tudi poslušni, da potrebujejo tak zakon. Kolegica je prej rekla, sledili boste blagu. Pokažite mi eno blago, ki hodi samo po tem svetu ali ki se samo vozi po infrastrukturi na tem svetu. Ga ni, ga ni. Se pravi, zlorabe so mogoče. Spomnim se, kakšen vik in krik ste zganjali, ne vsi, ker nekaterih še ni bilo, pa vendarle ideologija je ista, ko se je v času kovida želelo narediti neko aplikacijo, da bi postala obvezna za mobilne telefone. Prej je kolegica iz Svobode dejala, pa saj nam tako ali tako vsem sledijo, saj imamo mobilne telefone. Če je to res, potem smo lahko zaskrbljeni. Dvomim, da kolegica ve, kako poteka sledenje, kakšna je zakonodaja na tem področju, jaz sem se pa dve leti v kabinetu ukvarjal s tem, tudi z zakonodajo, in mogoče vem, kako to poteka. Se pravi, nikomur ne sledijo samo zaradi tega, ker imaš ti pri sebi svoj mobilni telefon. Za sledenje slovenskim državljanom, z nekaterimi izjemami, ki jih ima Sova, je potrebna odredba sodišča. Za prisluškovanje slovenskim državljanom je potrebna odredba sodišča, za prestrezanje elektronskih komunikacij slovenskim državljanom je potrebna odredba sodišča. Za vse, kar počne policija, je potrebna odredba sodišča. Izjema je, seveda samo kar se sledenja tiče, ne tudi prestrezanja telefonskih komunikacij na številki +386, Sova, kjer ima direktor Sove določene drugačne pristojnosti, kot jih imajo direktorji policije oziroma UKP in tako naprej. Lahko pa se dogajajo zlorabe. A veste kje? V korporativni varnosti operaterjev. Spomnim se, ko smo bili s Knovsom, mislim, da dva mandata nazaj, na Telekomu Slovenije in so nas peljali v eno sobo dol v kleti oziroma pod zemljo, kjer imajo vse te naprave in kjer dejansko na podlagi odredbe, ki pride s strani sodišča, priklopijo svoje uporabnike, priklopijo seveda v narekovajih, in potem gredo podatki bodisi na Sovo bodisi na Policijo. Se pravi, na podlagi odredbe sodišča, razen recimo, če gre za telefonsko številko, ki nima +386, potem lahko to direktor Sove podpiše brez vrhovnega sodišča, predsednika Vrhovnega sodišča. No, potem smo imeli tam nadzor, gledali smo tiste odredbe, tudi na pamet smo rekli kakšno telefonsko številko, ki so jo vpisali v tisti računalnik. Kaj želim povedati? Tisti, ki ima tam nadzor, se pravi šef korporativne varnosti, bodisi na Telekomu bodisi na Telemachu bodisi na A1, na T2, tisti ima nadzor nad vsem. In kje ti sistemi omogočajo luknje? Jaz sem prepričan, da kljub temu, da nam vsi zagotavljajo, da obstaja sledljivost, da ni tako, da lahko oni vpišejo telefonsko številko, pogledajo, kje se ta telefonska številka nahaja, da lahko verjetno tudi kakšno telefonsko številko mimo odredbe sodišča, mimo kateregakoli naročila oziroma odredbe kakšnega od organov pregona, da lahko to sami naredijo. V tem primeru govorimo že o gospodarski špijunaži. Ampak vi želite narediti neko sledenje brez odredbe sodišča. Seveda, poglejte, rečeno je bilo, to blago prevažajo kriminalci, se strinjam. Ampak dajte mi povedati, zakaj? Če želimo imeti sledenje, če želimo imeti prisluhe kriminalcem, potrebujemo odredbo sodišča. Če pa želimo slediti blagu, in z blagom bomo sledili tudi kriminalcem, pa ne. V čem je razlika? Veste, v čem je razlika? Razlika je v tem, da se lahko tam na Fursu preprosto nekdo spomni, da nekdo nekaj prevaža in se mu da sledilno napravo na avto. Upam, da ne po naročilu Miloša Milovića. Včeraj smo imeli v parlamentu razpravo in že dva tedna govorimo o tem, kako imamo v državi enega človeka, ki je desna roka predsednika Vlade in očitno vzpostavlja neko paraobveščevalno službo. In zdaj vi želite spremeniti neko zakonodajo, ki bo naredila zlorabe na tem področju še bolj fleksibilne, če temu tako rečem. Ministrica je včeraj odstopila zaradi tega, ker se politika vmešava v policijo. Direktor policije govori, kako je hodil po sestankih, kjer ta sumljiva oseba, ki je obsojena na dve leti zapora zaradi gospodarske kriminalitete, sicer ne pravnomočno, ampak bistveno pa je, da sta soobtožena krivdo priznala, kjer je izginilo 400 tisoč evrov, nepojasnjeno kam oziroma približno vedo, kako se ta zadeva tukaj vzpostavlja, zdaj pa vi želite še nekemu poslušnemu vladnemu možu, bilo bi zanimivo malo pogledati tudi, kako je on rihtal te IT razpise in vse, se pravi, direktorju Fursa, mislim, da tudi tam notri ni vse čisto, da so mediji o tem že pisali, da se je favoriziralo pa želite še zakonodajo prilagoditi tako, da bodo ja možne zlorabe. Pod krinko, da nekdo prevaža neko blago, se bo dejansko v bistvu sledilo posamezniku. pravi, pod krinko, da boste sledili blagu, boste sledili posamezniku. Vsak milijon, ki gre mimo proračuna, ga je škoda. Se strinjam. Če jih je 100 ali 108, kot je rekla kolegica, še dodatna katastrofa, ampak jaz sem prepričan, da teh 100 milijonov evrov ne bo šlo za družinske zdravnike ali pa za boljšo infrastrukturo. To bo šlo za raznorazne zaslužne, ki vemo, kam spadajo. Da si v bistvu ne želite učinkovitega Fursa, je dokaz tudi to, da uvajate trajni mandat. Glejte, saj ni toliko pomemben direktor Fursa. Veste, kdo so pomembni? Pomembni so šefi uprav, pomembni so šefi oddelkov, šefi preiskav, se pravi tisti, ki dejansko zadevo vodijo. Tisti, ki dejansko zadeve dajejo v predal, nekatere potegnejo ven, ene obravnavajo prioritetno, druge dajejo na stranski tir, tretjim celo sporočajo, koga se preiskuje. Spomnite se, kako so nekateri mediji v zadnjih letih pisali, kako se preiskuje bodisi kakšnega od lastnikov medijev bodisi kakšnega od njihovih prijateljev. sodstva v Evropski uniji ena izmed najslabših. Največ kršitev človekovih pravic, ob tem, da imamo največ sodnikov v Evropski uniji. Sodniki pa imajo trajni mandat. In tukaj bo zdaj isto, tukaj bo zdaj isto. Nekdo, ki ni podvržen temu, da je na vsake toliko časa ocenjevan, da ima omejen mandat, se mora truditi, mora nekaj pokazati. Predstavljajte si, da ste v parlament izvoljeni za 30 let ali pa sedaj, ko je treba na vsake štiri leta, če ne še prej, na volitve, nekaj pokazati, se nekako dokazati in ljudem predstaviti, kaj si naredil. S tem, ko boste dali svojo strankarsko izkaznico in vam privržene šefe, šefe, boste pač storili to, da boste krog Žige Debeljaka, Andreja Ribiča, Klemna Boštjančiča, Boruta Jamnika in še koga, dejansko zaščitili tega vzporednega mehanizma. In točno to je tisto, kar je cilj tega zakona,se pravi, po eni strani zakonodaja, ki bo omogočala zlorabe pri sledenju,

zaradi tega je nenazadnje tudi razpadla in tukaj vidimo, da se ponavljajo isti vzorci. Saj ne, da bi imel kaj proti, prej kot se to zaključi, bolje bo, ampak s to zakonodajo se dela škoda ljudem. Tisti, ki ste na oblasti, boste seveda to lahko lepo zlorabljali, ampak definitivno bo potrebno to, ko bo priložnost za to, spremeniti. Pa ne zaradi tega, ker bi zaradi tega nateklo več milijonov, lepo vas prosim. Poglejte kakšno gospodarsko kriminaliteto imamo v Sloveniji, kam vse izginja denar, zdaj boste pa vi cigarete iskali. Ma ne se hecati. Dajte prijeti te tajkune, ki se prosto sprehajajo, dajte prijeti vse, ki so državo davčno ogoljufali, vi pa podpirate Jankovića za župana Ljubljane. Neverjetni ste, res. Hkrati bi pa se borili proti finančni kriminaliteti. Kaj vse je počela Sava,

pa tobak pa alkohol pa kaj jaz vem, kaj še vse. Kurje tatove lovite. Ja, kurje tatove. Približno na tej ravni ste, se pravi da lovite kurje tatove, hkrati pa s svojo politiko in s takšnimi zakoni omogočite, da se tisti, ki kradejo milijone, veselo sprehajajo in dobivajo najimenitnejše in najvišje pozicije v tej državi. Poglejte si malo preiskave, ki potekajo na Balkanu. Ta zakon ne bo v ničemer pripomogel, da bi se bolj zavzeto lotili tega, kam je odtekal denar iz Gen-I, kako je posloval sedanji predsednik Vlade. Glede na to, kako je včeraj lagal tukaj v parlamentu, sem prepričan, da laže tudi o svojem romunskem računu. »So mi ukradli identiteto.« Pa lepo te prosim, no, še na Facebooku ti jo težko, ne pa da bo nekdo v tvojem imenu odprl bančni račun.

res povrne spoštovanje, da se ne opleta z imeni in osebami, ki niso v dvorani. To smo predsedujoči različne [osebe] že večkrat prosili, da če se ne moreš braniti oziroma da poskusimo argumentirati ad rem, ne pa ad personam, ker pač govoriti o nekih osebah, ki tu niso prisotne, niso poslanci, je po moje malo neutemeljeno. Ni prav predsednika

Danes se ukvarjamo s predlogom zakona, ne o zimzelenih bolečinah korporativnega upravljanja slovenskih podjetij, državnih podjetij in seveda težavah z vsem tem. O tem se lahko pogovorimo kje drugje oziroma tukaj ob priliki, ki jo bomo za to namenili. Danes se pogovarjamo o pravnomočnosti Finančne uprave Republike Slovenije za sledenje tistih pošiljk blaga, ki so pod tretmajem trošarin. Ne vem, kam zapletamo, v kakšne težave, v kakšne povezave, govorimo o funkcionalnosti tega ukrepa in jaz mislim, tudi stranka Svoboda, da je ta ukrep racionalenin da bo učinkovit. To bo pokazal že čas, se pravi, prej kot v enem letu se bo izkazalo, da je ta ukrep sorazmeren. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden ste začeli, sem vas res prosila, da poveste, kje ste bili vi napačno interpretirani s strani kolega zato, ker je replika temu namenjena. Če želite razpravljati, se ob ponovnem krogu prijavite k razpravi. Tako da, to ni bila replika v skladu s Poslovnikom in izrekam opozorilo. Kolega Žan Mahnič, imate postopkovni predlog. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Dve stvari, podpredsednica, na vaše izvajanje, kar ste me opozorili. Poglejte, Žiga Debeljak, Andrej Ribič, Klemen Boštjančič, Borut Jamnik, to so javne osebe. Jaz nisem govoril o Jožetu iz Kopra, ki se res ne bi mogel braniti. To so neke eminentne vidne osebe, ki imajo boljši dostop do medijev, kot jih imava midva, ki lahko dajo kadarkoli, da se je o javnih osebah v tem parlamentu vedno razpravljalo in se tudi lahko. Ne rečem, če bi govoril o enemu, ki res nima možnosti, da se brani. Ampak to so vidni predstavniki slovenske družbe, o katerih jaz predlagam, da vendarle lahko

o zakonu, ki uvaja neko sledenje, je logično, da lahko naredim neko primerjavo, da vam pokažem, kaj je sledenje na drugih področjih in pod kakšnimi pogoji lahko poteka, da vam dam primerjavo, kako je ta zakon zgrešen. Jaz bi vas prosil, gospa podpredsednica, še podpredsednica, da dopuščate razpravo v tem parlamentu, široko, tako kot je vedno bila. Torej, pri amandmaju smo dopustili zelo široko razpravo, prej predsednica, tudi jaz jo dopuščam naprej, tako da nisem pri amandmaju res nikogar omejevala. Vsi ste imeli zelo široko razpravo. Lahko se strinjam, da so javne osebnosti, ampak vsaj meni osebno je sprejemljiva razprava ad rem, torej da ne opletamo z osebami, tudi če so javne osebe, ki niso prisotne v dvorani, v kontekstu možnosti do odgovora, replike na vaše izvajanje. V tem primeru bi predlagala, da se skličejo odbori, na katere bodo te osebe vabljene, pa se boste lahko tam z njimi direktno pogovarjali. Mislim pa, da v tem kontekstu, v tem primeru ni bilo primerno. In zaradi tega pa seveda ne mislim omejevati razprave in ne mislim, da lahko govorimo samo izključno o osebah, ki smo tukaj notri prisotne.

konstruktivno, ampak vendarle, glejte, ne samo v bran kolegu Mahniču, ampak v bran celotnemu Državnemu zboru in poslankam in poslancem, ki razpravljamo. Če bi to veljalo, kar ste danes rekli, da ne moremo govoriti o ljudeh, ki so javne osebnosti, pa jih v tej dvorani ni, potem ne smemo omenjati ministra, potem je naredil Žan Mahnič napako, ko je omenil ministra za finance, saj bi on danes lahko bil tukaj, ampak je poslal državnega sekretarja. Potem ne moremo nikoli več omenjati predsednika Vlade, ne nikogar drugega. To pa res ne gre, kajti zakoni se pripravljajo na nivoju Vlade in vse, kar je s tem povezano, so potem s tem povezani tudi nekateri ljudje. Ljudje, ki jih ta vlada imenuje na položaje, ljudje, ki za to vlado opravljajo določene funkcije, in celo ljudje, ki formalno sploh nimajo funkcij, pa opravljajo za to vlado stvari, ki jih ne bi smeli. Tako da, tukaj boste predsednica morali razumeti, da pač seveda izpostavljamo tudi osebe, ki jih ni tukaj, nekateri pa imajo tudi vso možnost, da bi tukaj bili. Hvala lepa. Razumem. Ne omejujem do maksimuma, pravim pa samo, da je po mojem mnenju in tolmačenju korektno, če so osebe prisotne, da lahko argumentirajo kontra. Nisem pa zdaj to zožila in izključila ministra in tako dalje. Navsezadnje, Ministrstvo za finance je tisto, ki predlaga zakon, o katerem razpravljamo. Bi pa tukaj to zaključila. Sem razumela vaše, mislim, da imamo tukaj različne poglede. Še vedno pa apeliram, dajmo govoriti ovsebini, ne pa o osebah.